Dame i gospodo zastupnici, prelazimo na najavljenu točku dnevnoga reda, a to je – - Prijedlog Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske, a predložila ju je na temelju članka 5. Zakona o energiji. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) (regionalnu) samoupravu, Odbor za gospodarstvo, Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Državna tajnica, gospođa Tamara Obradović Mazal. Izvolite. **Obradović Mazal, Tamara** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Danas raspravljamo Prijedlog Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske u okolnostima kada je energetika ključna riječ današnjice, ključna riječ strateškog razvoja svake države, ali naravno i ključna riječ od interesa za svakog svakog građanina, ne samo Hrvatske već i širom svijeta. I naši građani vjerujem sa interesom će danas pratiti našu raspravu, jer samo sjetivši se energetske krize iz siječnja naravno da žele vidjeti da Hrvatska kao zemlja i uvažavajući svoj geostrateški položaj, kapacitete i resurse koje ima, vodi brigu o građanima da se ne bismo ponovo zatekli u situaciji u kojoj smo bili tijekom siječnja. U kojim okolnostima predlažemo ovu strategiju? Predlažemo je u okolnostima kada smo pred završetkom pregovora za članstvo u Europskoj uniji, kada smo prihvatili sporazum o energetskoj zajednici, kada smo potpisali i ratificirali Kyotov protokol uz okvirnu konvenciju UN-a o promjeni klime i donosimo strategiju i predlažemo strategiju u okolnostima kada svijet svjedoči izrazitu nestabilnost svjetskog energetskog tržišta. Navedeni razlozi i navedene okolnosti nakon 10 godina su i razlozima za pokretanje nadogradnje nacionalne energetske strategije. Samo se podsjetimo i intervala u cijenama barela nafte kojima smo bili svjedoci, gdje smo primjerice u 2002. godini kupovali naftu po 20, odnosno 25 dolara po barelu nafte, da bismo u jednom trenutku imali maksimalnih 147 dolara 147 dolara po barelu nafte, da bi se krajem 2008. ponovno cijena snizila na otprilike 40-ak dolara po barelu. Spomenula sam naravno i krizu, plinsku krizu koju smo svjedočili u siječnju. Sve te okolnosti zajedno i sa našim međunarodnim stremljenjima dovode nas do prijedloga ove strategije. Samu strategiju radili smo na neki način u dva kolosijeka. Zahvaljujem ovom prigodom i UNDP-u što nam je pomogao već projektom 2007. kroz master plan energetske učinkovitosti i projekcijama ušteda koje se mogu napraviti do 2016. godine na razini od 9%, koji nam je poslužio u drugom kolosijeku upravo za izradu i bio je polazišna osnova za prilagodbu i nadogradnju strategije energetskog razvoja u formi održivog scenarija. U tom drugom dijelu izradili smo Zelenu knjigu, Zelenu knjigu nove strategije u kojoj su dane stručne podloge za razvoj energetskog sektora i ponuđena tri moguća scenarija izgradnje elektroenergetskog sustava. Dobro je reći da u Zelenoj knjizi komplementarno i niz separatnih studija obzirom na pojedine vrste energenata, naftu, plin, odnosno elektroenergetski sektor, toplinarstvo, proizvodnju bio mase i bio goriva i da je u projektnom timu koji je Vijeću projekta predložilo ovaj tekst sudjelovalo oko 60 stručnjaka specijalista u energetskom sektoru. Zelena knjiga bila je podlogom i za javnu raspravu koja je počela krajem 2008. godine Javno predstavljanje dokumenta nije bilo provedeno samo na jednoj točki javna rasprava vodila se diljem Hrvatske na razini lokalne i regionalne samouprave, javna rasprava provedena je u samom Ministarstvu gospodarstva, a zbog velikog interesa koju je ona izazvala javna rasprava je trajala i duže od predviđenih mjesec dana jer su gotovo dnevno pristizali i komentari i prijedlozi za poboljšanje, pojedini osvrti kao i potpora ovom nacrtu strategije. Temeljem javne rasprave, temeljem Zelene knjige izrađena je Bijela knjiga sa jedinstvenim scenarijem razvoja koja je prezentirana Vijeću projekta na njegovoj 6. sjednici i Bijela knjiga njezin konačni tekst pretvorena je u Nacrt prijedloga strategije energetskog razvoja. Strategija sagledava ulogu države u energetici kroz nekoliko temeljnih načela. Prije svega promatranje energetskog sustava u Republici Hrvatskoj kao otvorenog sustava, uvažavanje tržišnih načela razvoja energetskog sektora, promišljanje energetske djelatnosti u uvjetima konkurencije, u uvjetima otvorene infrastrukturne izvozne djelatnosti, raznolikosti energetske strukture, iskorištavanje posebnosti Hrvatskog geografskog položaja, ujednačavanje uvjeta energetske opskrbe na čitavom teritoriju Republike Hrvatske, povećanje same energetske učinkovitosti, uvažavanje ciljeva i mjera zaštite okoliša i trajni rad na kreiranju cjelokupnog energetskog okvira i daljnje usklađivanje sa pravnom stečevinom Što se tiče ove strategije projicirane su određene potrošnje, do 2020. godine predviđa se ukupni porast potrošnje energije od 3,1% godišnje, s tim što bi u tom udjelu električna energija imala trend od 4,3% godišnje, a plinovita goriva od 4,7% godišnje. Mjerama održivog razvoja odnosno energetskom učinkovitošću procijenjeni porast same potrošnje energije smanjio bi se na 2,7% godišnje s tim što bi električna energija imala trend od 3,7% godišnje, a plinovita goriva 4,2% godišnje. Potrebno je naglasiti da sa ovakvom projekcijom i procijenjenim porastom potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj, u 2020. godini dosegnuli bismo tek današnju prosječnu potrošnju po stanovniku na razini u Europskoj uniji sa 27 država članica. Što se tiče posebnih scenarija za pojedine vrste energenata govoreći samo o električnoj energiji, procjena samog zahtjeva za elektroenergetski sustav u 2020. je takva da ukupna potrošnja električne energije prema održivom scenariju i to bez vlastite potrošnje elektrana bila bi 28 tera vat sati 2008. za usporedbu ona je iznosila 18 tera vat sati, a kao rješenje za opskrbu električnom energijom predlaže se izgradnja sljedećih temeljnih proizvodnih kapaciteta u Hrvatsko i to do 2020. godine. Za velike hidroelektrane kapaciteta 300 mega vata, termoelektrane na prirodni plin i kameni ugljen oko 1200 mega vata. U nacrtu prijedloga strategije također se predviđa intenzivna izgradnja obnovljivih izvora do 2020. godine koja bi naravno pratila tempo izgradnje konvencionalnih objekata. Obnovljivim izvorima kojima se potiče proizvodnja energije a sukladno EU direktivama koje smo prenijeli u naše zakonodavstvo smatraju se oni proizvodni objekti snage manje od 10 mega vata obzirom da da proizvodnja energije u tim objektima još uvijek nije tržno konkurentna. Što se tiče nafte i plina Republika Hrvatska je primjerice za 2007. godinu imala 56% svojih potreba za energijom koju je pokrila samim uvozom a ¾ su otpale upravo na naftu i plin. Ono što procjenjujemo da će domaća proizvodnja nafte biti smanjena na svega 600 tisuća tona u 2020. godini a smanjit će se domaća proizvodnja domaćeg plina sa 2,9 milijardi prostornih metara plina na procijenjenih 1,8. Dobro je napomenuti da 60% ukupnih zaliha prirodnog plina u ovom trenutku koncentrirano je upravo u Ruskoj federaciji, Kaspijskoj regiji kao i Kataru, a aktivnom energetskom politikom u samoj regiji prema zemljama Europske unije, a vodeći računa o geopolitičkim područjima, prijedlog strategije će kontinuirano ponuditi projekte koji će osiguravati opskrbu i bitno unaprijediti ju poput terminala za ukapljeni prirodni plin, umrežavanja transportnih sustava plina od kojih kao najznačajnije izdvajamo povezivanje plinskog sustava sa Mađarskom projekt Južni tok te Jonsko-jadranski odvojak Trans Adriatic Pipe Line plinovoda. Kao je žurno provesti navedene aktivnosti govori činjenica da još uvijek plinski sustav Republike Hrvatske je povezan sa plinskim sustavom u Europi samo preko jednog ulaza i to na Rogatac u koji se kontinuirano uvozi plin iz Ruske federacije i to u visini trećine godišnje potrošnje. A proizvodnja plina iz domaćih ležišta je također konstantna tijekom godine, tako primjerice skladište plina u KOli ima radni volumen od 550 milijuna prostornih metara i predstavlja operativno skladište u kojem se bilancira godišnja nabava što znači da se ljeti utiskuje u skladište a zimi kada je potrošnja 4 puta veća se nadomješta razlika u potrošnji. Što se tiče samih investicija vrijedno je napomenuti da strategija otvara prostor za daljnje investicije što stranog što domaćeg kapitala u energetski sektor i to na razini u u ovom trenutku procijenivši do 15 milijardi eura, i kao što sam rekla Hrvatska trenutno ne raspolaže sa cjelokupnom akumulacijom kapitala za tako velike investicijske poduhvate, a u segmentu liberaliziranog energetskog tržišta i otvorenog energetskog tržišta tu očekujemo i značajan interes za angažmanom inozemnih investitora i pored toga je naravno interes investitora i interes ulaganja u Hrvatski energetski potencijal iznimno velik a posebno u dijelu koji se odnosi na obnovljive izvore energije. Te investicije i predviđena vrijednost investicija do 15 milijardi eura ocjenjujemo da će utjecati i na porast našeg bruto domaćeg proizvoda i to za 7 milijardi eura, odnosno 600 milijuna eura godišnje, a iz toga proizlazi da bi zapravo prosječna godišnja stopa rasta BDP-a upravo zbog ovih investicija u energetski sektor mogla biti povećana za otprilike oko 1 postotni bod. Međutim, s obzirom na multiplikativne učinke investicija upravo u energetskom sektoru za razliku od ove konzervativne procjene nešto optimističnija procjena porasta BDP-a kao direktne posljedice ulaganja u energetski sustav mogao bi biti znatno veći i to do maksimalno 2 Nacrt prijedloga strategije, dakle postavlja i ciljeve čije ostvarenje osim postizanja energetske sigurnosti potiče daljnji razvoj i znanosti, povezivanje znanosti i industrije u Republici Hrvatskoj, izgradnja novih objekata otvara mogućnost novog investicijskog ciklusa, aktivnog uključivanja i domaćih ulagača i tvrtki doprinoseći naravno tako povećanju i proizvodnosti kao i povećanju zaposlenosti, rastu BDP-a, ukupnom razvoju konkurentnosti gospodarstva Hrvatske u cjelini s mogućnošću da energija u Hrvatskoj bude i jači izvozni proizvod. Zahvaljujem na vašoj pažnji, ujedno zahvaljujem i svim odborima koji su proveli raspravu ovog Prijedloga strategije kao i na njihovim sugestijama da bi ovaj tekst bio još bolji i da bi još bolje ocrtavao stvarne potrebe Hrvatske u energetskom sektoru. Hvala. Hvala lijepa. Žele li predstavnici izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. U ime Odbora za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo predsjednik odbora gospodin Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo. Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskog sabora raspravio je na 18. sjednici održanoj 8. srpnja i 21. sjednici održanoj 15. listopada Prijedlog strategije i energetskog razvoja Republike Hrvatske koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 19. lipnja 2009. Prijedlog strategije energetskog razvoja razvoja Republike Hrvatske odbor je sukladno odredbi članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. Članovi odbora su upoznati sa pisanim mišljenjem koje je na Prijedlog strategije i energetskog razvoja Republike Hrvatske dostavila "Zelena akcija" i nakon uvodnog obrazloženja predlagatelja članovi odbora su u cjelovitoj raspravi u kojoj su sudjelovali i predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo, "Zelene akcije", Hrvatske stručne udruge za sunčevu energiju i proizvođača drvne biomase ocijenili kako se radi o značajnom dokumentu koji će hrvatskim građanima i gospodarstvu omogućiti u zadanom razdoblju odgovarajuću opskrbu električnom energijom. Nadasve predsjednik "Zelene akcije" obrazlažući pisano mišljenje udruge istaknuo kako se ova strategija ne bi trebala donijeti i prema mišljenju "Zelene akcije" ovaj dokument se ne bi trebao donijeti iz razloga što predviđa gradnju 2 termoelektrana na ugljen, otvara vrata gradnji nuklearne elektrane i gura nas u energetsku rasipnost i sve veći uvoz fosilnih goriva, smanjuje cilj za učešće obnovljivih izvora energije, a i zbog toga što se bazira na stalnom godišnjem rastu BDP-a od 5%, a koji rast je daleko od današnje realnosti. Predstavnik Hrvatske stručne udruge za sunčevu energiju u svojoj je raspravi istaknuo da je u ovom Prijedlogu strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske minorizirano korištenje sunčeve energije i ostalih obnovljivih izvora za proizvodnju energije, a da se neutemeljeno favorizira proizvodnja energije na bazi uvoza fosilnih goriva tim više što korištenje tehnologije o obnovljivim izvorima energije pruža velike mogućnosti zapošljavanja na regionalnom nivou. Predstavnik Odbora za drvnu biomasu Udruženja drvo-prerađivačke industrije i proizvođač drvne biomase u svojoj raspravi je istaknuo da se od ukupnog etata drvne mase hrvatskih šuma čak 57% može ponuditi tržištu za uporabu u energetske svrhe tj. ukupno cca 2,8 milijuna metara kubičnih godišnje. Također je istaknuo da se ovom strategijom trebalo omogućiti da se sav šumski ostatak kroz dobru organiziranost i poticaj od strane države iskoristi kako ne bi trulio na štetu zdravlja ljudi i zaštite atmosfere, mislim na misiju TH4. Istaknuo je nadalje da u Republici Hrvatskoj postoji potencijal godišnje proizvodnje električne energije od 1,24 terawat sati iz biomase. U daljnoj raspravi je izneseno mišljenje da se radi o dokumentu koji zbog svog značaja ima dalekosežne posljedice na buduću energetsku stabilnost države. Međutim skrenuta je pozornost kako je prije predlaganja ove nove strategije trebalo provesti raspravu o provedbi Strategije i energetskog razvitka Republike Hrvatske iz 2002. godine kao i cjelokupnom stanju u energetskom sektoru Republike Hrvatske. Istaknuto je nadalje da u ovom dokumentu nije u dovoljnoj mjeri naglašena uloga, značaj te poticanje iskorištavanja obnovljivih izvora energije, prije svega biomase za proizvodnju električne i toplinske energije. Naime, istaknuto je da Republike Hrvatska u tom dijelu ima značajne komparativne prednosti u sirovinskoj bazi kao što su velika pokrivenost teritorija šumama te značajne površine poljoprivrednog zemljišta koje nisu direktno u funkciji proizvodnje hrane. Električna i toplinska energija koja se može dobiti preradom i pretvorbom biomase govori o mogućnosti od 100% iskorištenja biomase drvne i poljoprivredne u energetske svrhe. Republika Hrvatska raspolaže s ukupno 4 milijuna i 800 tisuća metara kubičnih godišnje šumske biomase koja uključuje i prostorno drvo, šumski ostatak i ostatak iz drvne industrije te koru iz drvne industrije. S tim u svezi je istaknuto da je korištenje za sustav šumske biomase za energente tj. za toplinsku energiju, … /Govornik se ne razumije./… iznosi cca 800 do 900 tisuća metara kubičnih godišnje. U raspravi je, ukazujući na potrebu domaće potrošnje proizvedenih energenata iz drvne biomase iznesen podatak da će u Hrvatskoj od 2010. godine svaka tona fosilnog CO2 plaćat se sa približno sa 25 eura kazne, a svaka tona biološkog CO2 približno sa 25 eura bonusa. Što bi u praksi značilo da se primjerice jedna tona izgorene drvne mase stimulira sa 30 eura po toni, a jedna tona mrkog ugljena se kažnjava sa približno 32 eura po toni. I stoga je istaknuto da bi to značilo da ugljen poskupljuje za više od 50%, a drvna siječka pojeftinjuje za približno 40%. Nadalje, u raspravi je skrenuta pozornost na mogućnost proizvodnje šumske biomase u tzv. energetskim šumama koje se kod nas tek počinju realizirati na pokusnim površinama. Hrvatska ima za uzgoj energetskih šuma približno 600 do 700 tisuća hektara degradiranih šumskih površina s mogućom proizvodnjom šumske biomase od približno dva milijuna metara kubičnih godišnjih, što odgovara ekvivalentu od 685 tisuća tona nafte. Neki članovi odbora su u raspravi upozorili da ova strategija predviđa znatne investicije u energetskom sektoru u zadanom razdoblju i do 15 milijardi eura i da je upravo zbog toga njezina provedba treba osigurati snažniji doprinos razvoju hrvatske industrije, što u samom dokumentu nije dovoljno i jasno navedeno. Stoga se u provedbi tj. programu mora odrediti takva dinamika realizacije energetske politike, kroz konkretne mjere i aktivnosti u kraćem vremenskom periodu kako se ne bi ponovila za našu industriju loša situacija koja je nastala nakon prošle plinske krize. Također je upozoreno na potrebu povezivanja provedbe ove strategije sa drugim sektorskim strategijama, prije svega sa Strategijom upravljanja vodama. Nadalje je izneseno mišljenje da ovu strategiju i njene moguće negativne efekte, a to je osiguranje energije na bazi skupih uvoznih fosilnih goriva, treba sagledavati i u kontekstu visokog vanjskog duga Republike Hrvatske. Nadalje, istaknuto je da u strategiji nije u dovoljnoj mjeri naglašena dimenzija vlasništva glede šumske i poljoprivredne biomase, budući da su njihovu proizvodnju, tj. šume i poljoprivredno zemljište u velikom dijelu državno vlasništvo. I upravo zbog toga se treba poticati ta proizvodnja od strane domaćih tvrtki, a koje iskazuju veliki interes. Naime, proizvodnja energije šumske biomase i prirodnog bogatstva šuma bitno je pitanje koje otvara mogućnost da strani investitor raspolaže s tim našim prirodnim bogatstvom a tada se može dovesti u pitanje i energetski suverenitet. Na kraju rasprave članovi odbora su ocijenili da je u izradu ove strategije uložen značajan trud, da je provedena zadovoljavajuća javna rasprava, te da ona postavlja okvire što će se na području energetike događati u periodu do 2020. godine. Međutim, obnovljivi izvori energije, prije svega korištenje biomase nisu uključeni u prijedlog strategije u cjelokupnoj svojoj punini koju imaju i s obzirom na sirovinski potencijal, te na široke mogućnosti korištenja. upravo najava gradnje dviju termoelektrana na ugljen i mogućnost izgradnje nuklearne elektrane, dok nisu riješeni i iskorišteni prirodni potencijali u opskrbi energijom, zahtijevaju uključivanje šire javnosti od domaćin tvrtki, stručnih i drugih institucija do udruga civilnog društva u izradu dokumenata za provedbu strategije. Stoga članovi odbora dajući podršku donošenju strategije o energetskom razvoju Republike Hrvatske, drže da bi resorno ministarstvo u radnu skupinu za izradu programa provedbe strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske, a koji se odnosi na obnovljive izvore energije, treba uključiti predstavnike odgovarajućih strukovnih asocijacija i proizvođača poljoprivredne i šumske biomase. Na temelju provedene rasprave Odbor za regionalni razvoj šumarstva i vodnog gospodarstva je većinom glasova 5 za, 4 protiv odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese strategiju energetskog razvoja Republike Hrvatske. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, predsjednik odbora gospodin Jerko Rošin.

Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora raspravili su na zajedničkoj sjednici održanoj 2. srpnja 2009. Prijedlog strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 19. lipnja ove godine. Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo temeljem članka 144., 140. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravili su prijedlog strategije kao zainteresirana radna tijela. Sjednici dvaju odbora prisustvovali su i predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Fakulteta elektrotehnike i računarstva, INA-e d.d., Hrvatski šuma d.d., te nevladinih udruga u zaštiti okoliša, Dor, Crvena akcija, Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju, Centar za obnovljive izvore energije i Eko 2000. uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja obrazložio je provedenu proceduru izrade prijedloga strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske koja je započela 2007. godine, te Zelena knjiga upućena u javnu raspravu 10. studenog 2008. godine s predviđenim trajanjem javne rasprave od mjesec dana. Javna je rasprava produljena do 31. prosinca 2008. godine, a ministarstvo je sve do ožujka zaprimalo pisane primjedbe na koje se očitovalo stručno povjerenstvo. Očitovanje stručnog povjerenstva na pitanja, komentare i prijedloge iz javne rasprave dostupno je na web stranici Energetske strategije. Tijekom izrade strategije napravljena je detaljna analiza i procjena buduće potrošnje energije po svim energentima i po svim sektorima, te su projekcije za razdoblje od 2009. do 2020. godine, da bi uz primjenu mjera energetske efikasnosti potrošnje energije u Republici Hrvatskoj rasla stopom od 2,7% godišnje od čega dominantan udio ima električna energija s trendom rasta od 3,7%. Predložena strategija temelji se na sigurnosti opskrbe, na konkurentnost energetskog sektora i neodrživom razvoju. Predlaže se pokretanje aktivnost Hrvatskog nuklearnog energetskog programa, kojim bi se ispitale mogućnosti izgradnje takve elektrane i kojom bi se ispunile temeljne predradnje za pokretanje toga programa. Strategijom se predviđaju značajnu investicije u energetskom sektoru, tako da se u razdoblju od 2009. godine do 2020. u ove investicije u energetskom sektoru u ovaj sektor planira investira oko 15 milijardi eura od čega 60% otpada na elektroenergetski sustav. Centar za obnovljive izvore energije CERES i Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju HSUSE, dostavile su Odboru za zaštitu okoliša pisane primjedbe. Predstavnik CERES-a je ukratko istaknuo kako je predloženom strategijom potpuno zanemareno korištenje sunčeve energije za dobivanje električne energije. Prvenstveno je ovdje upozoreno na zanemaren utjecaj brzog razvoja novih tehnologija, solarne npr. fotonaponske tehnologije u korištenju sunčeve energije. Istaknuto je da je prošle godine oko 50 direktora i menadžera najvećih europski fotonaponskih tvrtki ustvrdilo da su do 2020. godine u mogućnosti pokriti čak 12% potrošnje električne energije u u EU fotonaponskom tehnologijom i modulima uz instaliranje oko 400 vata FN sustava. Uz ostvarenje planiranje proizvodnje cijene od 600 US US dolara po kilovatu najnaprednijih tankoslojnih FN modula dobiva se kvalitetna konkurencija izgradnji nuklearne elektrane. Primljene pisane primjedbe Zelene akcije, obrazložio je predstavnik navedene udruge naglasivši kako ona ne podržava predloženu strategiju, budući da se njome planira gradnja dvije termoelektrane na ugljen, otvaraju vrata gradnji nuklearne elektrane i odlagališta radioaktivnog otpada, te provedbi projekta Družba "Adrija". Sa stajališta realnost procjena rasta potrošnje upozoreno je da strategija temelji na predviđenom stalnom godišnjem rastu od 5% Izražena je ocjena da strategija vodi sve većem uvozu fosilnih goriva te je napomenuto da je Međunarodna energetska agencija nedavno ispravila svoje procjene buduće proizvodnje nafte te upozorila na moguće globalne nestašice nafte već polovinom slijedećeg desetljeća. Tijekom rasprave izraženo je stajalište o nedovoljnoj zastupljenosti biogoriva, bio disela i bio etanola, posebno biogoriva druge generacije te bio plina u predloženoj strategiji. Povjerenstvo je naglasak dan na nisku planiranu proizvodnju energije iz bioplina te je istaknuto da u Republici Hrvatskoj postoji već iskazan interes za proizvodnju i uporabu bioplina. S druge strane napomenuto je da je strategijom dobro zastupljena uporaba energije vjetra kao obnovljivog izvora energije. U nastavku rasprave spomenuto je da Hrvatska ima postojeću energetsku strategiju donesenu 2002. godine koja vrijedi do 2012. godine te da glavna ideja donošenja nove strategije ispunjavanja obveza ratificiranog Kyoto protokola s ciljem smanjenja količine ispuštanja stakleničkih plinova nema potvrdu u prijedlogu nove strategije s obzirom da se planira izgradnja termoelektrana na ugljen i plin. Nadalje je spomenuto da je pokretanje hrvatskog nuklearnog programa u direktnoj suprotnosti s odredbama moratorija na izgradnji nuklearnih elektrana do 2015. godine temeljem važećeg Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske. Nadalje se smatra da se strategijom povećava ovisnost Republike Hrvatske o fosilnim gorivima te da nije prepoznat potencijal koji imaju obnovljivi izvori energije u Republici Hrvatskoj. Energetski potencijali Republike Hrvatske u području hidroelektrana spomenuti su u pitanju o predviđenoj izgradnji HE Lešće te pitanje u kojoj su fazi pregovori s Mađarskom .../Govornik S obzirom da se očekuje povećanje potrošnje energije postavljeno je pitanje stimulacije električnih i .../Govornik se ne razumije./... automobila. Naglašeno je da je Hrvatska na prekretnici između izbora uvoznih energenata na bazi fosilnih goriva, ulja, nafte i plina i ekološki čiste opcije uporabe biomase sunca, vjetra, malih hidroelektrana hidroelektrana i vodika a što se ne mora uvoziti. Izraženo je stajalište kako bi strategija morala sadržavati jasan stav vezan uz načine podmirivanja energetskih potreba Republike Hrvatske te već u ovoj fazi sadržavati odluku o energetskim opcijama na kojima će se temeljiti opskrba energijom. Ovdje se prvenstveno misli na odluku o izgradnji nuklearne elektrane ili izbora drugih opcija, obnovljivi izvori energije i slično. Naglašena je potreba iznalaženja načina smanjivanja potrošnje energije te iznalaženje energetske opcije koja će garantirati dostatnu količinu energije a ujedno biti prihvatljiva sa stajališta ekonomskog razvoja. Zbog ograničenog vremena trajanja sjednice svi nazočni nisu bili u mogućnosti izraziti svoje stajalište te se ni predstavnik predlagatelja nije mogao povratno očitovati o iznesenim primjedbama. Nakon provedene rasprave Odbor za zaštitu okoliša većinom glasova sa 8 glasova za i 1 glasom protiv i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo jednoglasno odlučili su predložiti Hrvatskom saboru da se odgodi rasprava o Prijedlogu strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske dok predlagatelj ne dostavi odborima odgovore na sve pristigle primjedbe. Luka (HDZ)** Hvala. U ime Odbora za gospodarstvo gospodin zastupnik i predsjednik odbora Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo. Odbor za gospodarstvo je na svojoj 26. sjednici održanoj 30. lipnja 2009. razmotrio Prijedlog strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske. O ovoj temi raspravljali smo u svojstvu matičnoga radnog tijela. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja izvijestio je članove odbora da se strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske donosi za razdoblje do 2020. godine uzimajući u obzir da je od usvajanja Strategije energetskog razvoja iz 2002. godine do danas Republika Hrvatska postala kandidat za punopravno članstvo u Europskoj uniji, prihvatila Sporazum o energetskoj zajednici te potpisala i ratificirala ratificirala Protokol iz Kyota kao i Okvirnu konvenciju UN-a o promjeni klime. Ciljevi strategije i prioritetne aktivnosti odnose se na naftu, prirodni plin i ugljen, elektro-energetski sustav, centralizirani toplinski sustav, obnovljivi izvor energije i energetsku učinkovitost. uvjetima velike nestabilnosti cijena energije na svjetskom tržištu s projekcijama koje pokazuju da će potrošnja energije u svijetu se povećati za oko 50% do 2030. godine te isto tako uzimajući u obzir da danas Republika Hrvatska uvozi preko 50% svih svojih energenata ova strategija daje odgovore vezane za sigurnost opskrbe, konkurentnost energetskog sektora i održivi razvoj koji se razrađuje u skladu s posebnostima Republike Hrvatske i njezinim nacionalnim interesima. Dobro osmišljena strategija jedan je od preduvjeta snažnog doprinosa razvoju hrvatskog gospodarstva pri čemu će predviđena šira uporaba obnovljivih izvora energije utjecati na otvaranje novih radnih mjesta, usvajanje modernih tehnologija i smanjenje potrebnih ulaganja u zaštitu okoliša, dakle sve kako nas je izvijestio predlagatelj. U samoj raspravi koja je uslijedila predstavnici predlagatelja su u odgovoru na postavljena pitanja pojasnili da je u planu izgradnja termoelektrane na ugljen do 2015. godine a da bi eventualna odluka o izgradnji nuklearne elektrane trebala biti donesena do 2012. godine. Od ukupne količine goriva koje su predviđene za potrošnju u prijevozu do 2020. godine 10% bi trebalo biti iz domaćih obnovljivih izvora energije. Vezano uz zastupljenost domaće nafte u ukupnoj potrošnji pojašnjeno je da Republika Hrvatska sa svojim izvorima pokriva oko 20% ukupne potrošnje nafte pa se ostatak nafte uvozi. Uzimajući u obzir da se putem termoelektrana dobiva 6% više energije od hidroelektrana postavljeno je pitanje hoće li taj omjer utjecati na povećanu emisiju plina CO2 i ugroziti prihvaćene kriterije preuzete Kyoto protokolom. U odgovoru je istaknuto da bi emisija ugljičnog dioksida iz novih termoelektrana zbog uvođenja novih tehnologija bila značajno smanjena i u granicama preuzetih obveza. Nakon provedene rasprave odbor je s 8 glasova za i 1 glasom suzdržanim odlučio predložio Hrvatskom saboru donošenje slijedećeg zaključka: "Prihvaća se Prijedlog strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske.". Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Strategija energetskog razvoja u svakom slučaju i svi smo suglasni s time ima cilj osigurati dovoljnu potrebu energije i potpuno podržavamo sukladno načelima sigurne i pouzdane opskrbe održivosti energetskog razvitka i općeg razvitka Hrvatske te u tom svjetlu i konkurentnost energetskog sustava. Međutim, mi u klubu Hrvatske narodne stranke iz cijelog niza razloga, koje ću spomenuti kasnije kroz raspravu, smatramo da ovim prijedlogom Vlada Republike Hrvatske, ali i dio energetske struke pokazuju potpuni nedostatak razvojne vizije i baziraju sam prijedlog strategije na nečemu što su odradile već mnoge države u okruženju i došle do saznanja da su pogrešno odradile. Ovaj prijedlog umjesto da nam u budućnosti osigura, a istovremeno i trenutno olakša energetsku, financijsku i ekološku krizu i to na način da sa što manje energije kvalitetnije živimo i proizvodimo, gura nas u sve veću energetsku rastrošnost i ovisnost. Naime, u sva tri razrađena scenarija i plavi i zeleni i bijeli, strategija predviđa porast energetske potrošnje od čak 40%, 44% do 2020. i 76% do 2030. uz onaj optimistički, vrlo optimistički godišnji rast BDP-a od 5% godišnje. Dok istovremeno sluđena politika Europske unije ozakonila je potrebu da do 2020. je obvezujuća energetska učinkovitost od 20% što u konačnosti dovodi do smanjenja ukupne potrošnje od 9%. Znači, kroz energetsku učinkovitost se ide na smanjenje potrošnje, a mi strategijom predviđamo do 2020. 44% i do 2030. 76%. I plavi i zeleni i bijeli scenarij upućuju nas u sve veću energetsku ovisnost od uvoza fosilnih goriva budući da je predviđena gradnja termoelektrana na ugljen, a u nekoj budućnosti nuklearna elektrana. Npr. mit o velikom povećanju energetske potrošnje u Hrvatskoj svake godine razbija i činjenica da recimo na podacima iz 2006. godine ukupna potrošnja energije je bila manja za 0,3% u odnosu na 2005. godinu, a bruto društveni proizvod u odnosu na istu godinu narastao za 4,8%. Vlada Republike Hrvatske i dio energetske struke stalno navode podatak da Hrvatska po glavi stanovnika troši manje energije od zemalja članica namjerno izostavljajući podatak da energetska intenzivnost tj. potrošnja energije po jedinici bruto društvenog proizvoda u Hrvatskoj je čak dva puta veća nego u članica Europske unije što znači da Hrvatska itekako kaska za energetskom efikasnošću za članicama u a što je očiti pokazatelj ogromne potrebe i rezerve i prostora za povećanjem energetske učinkovitosti naše zemlje. Nadalje, cilj od 20% učešća obnovljivih izvora u energetskoj potrošnji što bi bilo u skladu sa zakonskim obvezama relativizira se uključivanjem velikim hidroelektrana među obnovljive izvore energije što je korak unazad u odnosu na onaj prvi nacrt strategije iz rujna 2008. godine i u suprotnosti s direktivama Uvodeći mogućnost gradnje termoelektrana na ugljen ili nuklearke ovim prijedlogom se Vlada jasno svrstala iza interesa energetskih monopolista zapostavljajući interese građana i Vlada očito promovira načelo da je prihvatljivo da se zdravljem građana i okolišem plaćaju navodno jeftiniji oblici proizvodnje električne energije. Otvaranje cjelokupne javne rasprave o različitim scenarijima ove energetske strategije, mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo da je prisutan još jedan uobičajeni medicinski spinova Vlade budući da Strategija energetskog razvoja na nabrajanje objekata koje bi trebalo izgraditi, a istovremeno ne svodi se na izgradnju sustava u kojem u kojem je realno gospodarstvo, realna ekonomija ključni element i ključni faktor. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke želimo podsjetiti da je cjelovitu Strategiju energetskog razvitka usvojio Hrvatski sabor 2002. godine i mi nju imamo i to na temelju osnova reforme energetskog sektora koja je donesena u Hrvatskom saboru 2001. godine. Dakle, Hrvatska ima postojeće relevantne dokumente, i Strategiju energetskog razvitka, ali ima i Program provedbe Strategije energetskog razvitka kojega je Vlada Republike Hrvatske usvojila u ožujku 2004. godine, donesen na tri godine 2004.-2007. I u programu provedbe strategije piše da će nakon tri godine Vlada analizirati Vlada analizirati učinjeno, efekte programa i uputiti u Hrvatski sabor. Da li smo mi u Hrvatskom saboru, to je bila obveza 2007. godine, da li smo mi u Hrvatskom saboru imali prilike raspravljati o tom dokumentu? Nismo. Nismo. Da smo trebali, zakonska obveza, smatram da jesmo i radi se o izuzetno važnom području, a to je energetika. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo da bi bio minimum pristojnosti i odgovornosti prema hrvatskim građanima da prije rasprave o ovoj strategiji raspravimo o učincima postojeće strategije, a posebno o učincima Programa provedbe Strategije energetskog razvitka kojega je Vlada donijela za vrijeme od 2004. do 2007. I tu se nameće cijeli niz pitanja. Prvo, zašto nije uspostavljen zakonodavni okvir predviđen trenutno važećom strategijom, ne ovom novom nego trenutno važećom strategijom budući da se potpuno blokirao razvoj tržišta energije. Zašto Vlada u kontinuitetu preuzima obvezu određivanja cijena umjesto regulatora, a imamo ga, budući da time onemogućava direktnu uspostavu tržišnih odnosa u energetici? Zašto se ne grade predviđeni objekti u energetskom sustavu? Naime, po planu HEP-a za razvoj od 2004. do 2008. u Hrvatskoj treba izgraditi energetske jedinice od tisuću megawata instalirane snage. Jedino što se napravilo to je hidroelektrana Lešće od 40 megawata, a po ovoj novoj strategiji planira se 2000 megawata. U prvoj strategiji imali smo 1000, u pet godina napravljeno svega 40, u novoj strategiji planiramo 2000, a da ne spominjemo podatak koji je već rečen, planirana je investicija od cca 10-15 milijardi eura. Činjenica da zamrzavanje cijena energetski sektor u ovoj su dosadašnjoj situaciji doveden u potpunu nesposobnost, financijsku nesposobnost za bilo kakav razvojni ciklus i priča o razvojnom ciklusu u ovakvim financijskim stanjima energetskih tvrtki je iluzija, da ne spominjem nešto što je poznato svima, a zove se hrvatska elektroprivreda, posebno u zadnje vrijeme. Toplinarstvo nam je u potpunoj financijskoj komi i plinske tvrtke iz distribucijske naknade nemaju ozbiljnog potencijala za investicije. Prema tome, iz kojih sredstava mi planiramo isfinancirati ono što je predviđeno u ovoj strategiji. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo da prije svake ozbiljnije daljnje rasprave o ovome svemu treba prije svega raspraviti i definirati koji su nam ciljevi, koji su nam potencijali, koje su nam realne mogućnosti i mislim da na temelju zaključaka iz jedne takve rasprave mogli bi stvoriti elemente ili bi mogli bi se stvoriti elementi za izradu jedne realne strategije, strategije koja daje mogućnost, koja daje šansu i koja daje viziju. Koji su nam ciljevi smanjenja CO2 i drugih stakleničkih plinova i kakve će posljedice imati na razvojne sektore? Da li to piše …/Govornik se ne razumije./… Da li je to negdje uključeno u ovoj strategiji? Nema. Preuzeli smo obveze. Nije bitno što smo preuzeli obveze, zbog nas samih. Nadalje što može doprinijeti povećanju energetske učinkovitosti na razvoju energetskog sektora i koji su to mogući scenariji? Što mogu doprinijeti obnovljivi izvori i s kojim pozitivnim i negativnim posljedicama? Da li imamo to u strategiji? Nema. Dapače minorizirano, kad govorimo o obnovljivom izvoru energije minoriziran je potencijal obnovljivog izvora energije. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo da ulaganje u energetski sektor u ovom trenutku jedno od ključnih ulaganja u kojoj ova država, a prije svega odgovorna Vlada mora krenuti. Poljoprivreda i energetika su područja koja direktno ovise o uvozu i jedno i drugo područje je rješivo, i poljoprivreda, sami moramo riješiti. Drugo je pitanje da li to znamo. Energetika, sami moramo riješiti. Hidropotencijale zapostavili smo potpuno. Nama voda otiče, kroz tu vodu nam otiču neiskorišteni euri koje smo mogli iskoristiti za hidrocentrale. Ali zato planiramo ugljen, planiramo i neke druge izvore. Nadalje, 80% objekta hidroelektrane, domaći građevinski materijal, domaći materijali, domaće znanje, domaća tehnologija i na koncu konca i mnoge naše tvrtke bile su prepoznatljive i još uvijek su prepoznatljive u tom području. Prema tome, ulaganje u energetiku je definitivno u ovom trenutku ključna stvar i ako je išta u ovom trenutku očito kao razvojna mogućnost to je ulaganje u energetiku i svaka odgovorna država, svaka odgovorna vlada bi taj prostor akceptirala kao šansu za izlazak iz energetike, iz recesije. Da li to radimo? Da li je to predviđeno u …/Govornik se ne razumije./… Mi to u klubu Hrvatske narodne stranke ne iščitujemo. I smatramo da bi prije bilo kakve daljnje ozbiljnije rasprave o ovoj strategiji trebalo u Hrvatskom saboru dati priliku da se raspravi o izvršenju i efektima izvršenja postojeće strategije, kakvo nam je stanje u cjelokupnom energetskom sektoru i definirati dugoročno ciljeve, ne 20, ne 30 godina, minimum 50 godina, i zbog razvoja energetskog sektora i zaštite okoliša. Uskoro je i rasprava o dodjeli koncesija hidroelektrani Lešće, početak gradnje na temelju studije zaštite okoliša iz 80-tih godina prošlog stoljeća. 25 godina stara studija temeljem koje HEP dobiva dozvolu i ulazi u jedan proces izgradnje sa svim onim negativnim posljedicama koje su prisutne i zato smatramo da treba raspraviti i dugoročne ciljeve razvoja energetskog sektora i zaštite okoliša najmanje narednih 50 godina. I ponovo smatramo, mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo da Vlada Republike Hrvatske umjesto da sprovodi cijeli niz konkretnih projekata po postojećoj strategiji otvara ovu čitavu raspravu da bi jednostavno stvorila dojam u javnosti da pokušava nešto napraviti u energetskoj krizi, pa makar i na razini rasprave, jer to će se svesti na razinu rasprave i stvorila alibi za činjenicu da u proteklih 5 godina u energetici nije napravila gotovo ništa. Gotovo ništa. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke nećemo podržati ovu strategiju i tražimo da se otvori rasprava u Hrvatskom saboru o izvršenju i efektima postojeće strategije i da Vlada ispoštuje svoju zakonsku obvezu prema Hrvatskom saboru, a to je da nam da informaciju o provedbi postojeće strategije u vremenu od 2004. do 2007. godine. Hvala lijepa. Hvala. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Vlade Republike Hrvatske, dame i gospodo. Evo ga konačno pred nama je nova Strategije razvoja energetskog sektora Republike Hrvatske, važan dokument, dokument koji svakako u značajnoj mjeri određuje energetsku budućnost Republike Hrvatske i to je ključno političko, gospodarsko, sigurnosno pitanje za sve nas. No međutim ono što želim na samom uvodu posebno naglasiti dobra strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske je važan dokument, ali samo preduvjet za ono što želimo, a to je energetska sigurnost Republike Hrvatske, izvjesna i pouzdana energetska budućnost svih svih građana Republike Hrvatske, hrvatskog gospodarstva i kao preduvjet konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i preduvjet za snažnije investicije u Republiku Hrvatsku. Bez odgovarajuće infrastrukture ti uvjeti ne mogu biti ispunjeni, no međutim, važno je istaći od strategije do energetske budućnosti, do prvih 500, 600 ili 700 mega vata put je vrlo dug, jedan ozbiljan energetski objekt snage 500, 600, 800 mega vata, ne želim govoriti ovaj čas o primarnim energentima traje 5, 6 do i o tome treba voditi računa u uvjetima kada Hrvatska uvozi preko 20% električne energije i puno više primarnih energenata. Prema tome, nadamo se da ćemo tu Strategiju usvojiti već sutra, ali ta Strategija je temeljni dokument koji daje samo smjernice, daje okvire ali stvarne promjene traju godinama. Za njih trebamo imati ljude, struku, energetske stručnjake, sve više prisutne u Hrvatskoj javnosti da svojim objektivnim znanjima, strukom i profesionalizmom daju Hrvatskom građanima odmjerene objektivne, utemeljene informacije. Normalno postoje različiti stavovi, različiti interesi, različita mišljenja ali isto tako i različita zvanja, kada govorimo o krupnim strateškim odlukama onda taj udio struke u Hrvatskoj javnosti, normalno pored svih onih nazainteresiranih je nužan uvjet da bi naše rasprave bile stručne, kompetentne ali ja bih rekao i učinkovite, jer od energetske strategije do energetske sigurnosti trebat će nam godinama. Ljudi, milijarde eura, jedan objekt snage 500, 600 megawata ne samo 5, 6 godina nego minimalno milijardu i pol eura, kako osigurati te preduvjete, kako osigurati te resurse da bi imali ono što je zajednički cilj. Jedan važan preduvjet promjena od Energetske strategije do energetske sigurnosti, do željene energetske stvarnosti vezan je i odgovarajuću energetsku komunikacijsku strategiju. Rekao sam svakako svi zainteresirani ali prije svega struka mora imati značajniju i važniju ulogu u objašnjavanju hrvatskim građanima svih onih različitih vrlo često konfliktnih stavova, jedno su želje, drugo su mogućnosti, treće stvarnost. Zadnja Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske donesena je u travnju 2002. godine i od tada su se dogodile značajne promjene koje su uvjetovale prilagodbu i nadogradnju te strategije i danas raspravljamo o novoj energetskoj strategiji Republike Hrvatske. U tom razdoblju promjene koje su uvjetovale donošenje nove Strategije vezane su uz činjenicu da je Hrvatska postala kandidat za članstvo u Europskoj uniji sve to nameće značajne pravne i zakonodavne obveze i prilagođavanja u području energetike. Isto tako u tom razdoblju Republika Hrvatska je potpisala ugovor Energetskoj zajednici, ratificiran je Kyoto protokol koji nije samo ja bih rekao briga o čistoj energiji, o zaštiti okoliša nego je to Protokol koji itekako u provedbi ima svoje velike značajne troškove. Velika nestabilnost cijena nafte i ostale energije uvjetovala je ažuriranje i dobivanje novog dokumenta. Što je strategija? Strategija daje u ovakvim uvjetima globalnog energijskog tržišta koje se vrlo brzo mijenja u smislu cijena, u smislu pouzdanosti, u smislu predvidivosti u smislu sigurnosti. U takvim uvjetima izraditi način koji treba minimizirati sve sigurnosne i energetske rizike je izuzetno važan izazov i zadaća. Energetska geopolitika, energetska geostrategija uloga vanjskih poslova, uloga Europske unije, uloga NATO-a u osiguranja energetske sigurnosti ne samo Republike Hrvatske nego čitavog ovog prostora itekako je važna zadaća iz tih razloga sve češće rasprave u Europskom parlamentu i u Europskoj uniji vezane su uz strategiju energetske sigurnosti i energetske budućnosti, a isto tako na raspravama NATO-vih tijela dominiraju pitanja vezana uz energetsku sigurnost, prije svega energetsku geopolitiku i energetsku geostrategiju kako bi se izbjeglo da Europska unija u cjelini bude ovisna samo o primarnim energetskim izvorima koji dolaze s jedne strane svijeta, diversifikacija izvora ali isto tako diversifikacija dobavnih pravaca je dio te Strategija o kojoj treba voditi računa svaka svaka pojedina država i optimizirati svoje interese i optimizirati svoj prostor koji nudi značajne mogućnosti kako bi se energetska sigurnost unaprijedila u maksimalnoj mjeri. Republika Hrvatska u tom pogledu i na tom području ima značajne prednosti koje treba ja bih rekao, mnogo aktivnije i agilnije iskorištavati nego što je to možda bio slučaj do sada. Temeljna načela Strategije, Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske usredotočuje se na niz područja, jedno od njih vezano je za definiranje jasno uloge države u energetici. Uloga države u energetici je ograničena i trebamo biti toga svjesni, temeljna zadaća države jesu briga o energetskoj sigurnosti, zaštiti okoliša, zaštiti od monopola i zaštiti potrošača, međutim, ono što je posebno važno to je izgradnja zakonodavnog okvira i na tom planu je u proteklom razdoblju dosta toga pozitivno učinjeno u smislu usklađivanja energetskog zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom energetskom stečevinom ali poticanje energetske učinkovitosti kao i stvaranje povoljnih uvjeta za snažnije investicije u energetskom sektoru jedna je od posebno važnih zadaća Hrvatske vlade. Ono što se u Strategiji također ističe svodi se na sljedeće činjenice, energetski sektor u Republici Hrvatskoj temeljit će se na tržišnim načelima, država u tržišne procese intervenira samo onda kada su sudionici pogođene učincima poput narušene sigurnosti opskrbe, kvalitete okoliša i zlouporabe monopola. Energetski sektor također mora biti sve više u budućnosti karakteriziran snažnom poduzetničkom inicijativom, snažnim investicijama privatnog kapitala jer država danas ima ima vrlo ograničene financijske mogućnosti posebno kad se govori o potrebnim financijskim ulaganjima koja iznose po nekim procjenama 10-ak do 15-ak milijardi eura. Republika Hrvatska isto tako sukladno Europskoj energetskoj strategiji podržava u punoj mjeri povećanje energetske učinkovitosti. Ono što je jako važno i o čemu treba posebno voditi računa i ja bih rekao stalno je predmet koji izbor energetskih izvora. Razvijati raznoliku energetsku strukturu to je temeljno određenje. Energetski razvoj Republike Hrvatske temeljit će se na energetskom, ekonomskom i ekološkom vrednovanju svih dostupnih energetskih opcija. Ta isključivost koja je danas dominantna u raspravama na pojedinim javnim tribinama, javnoj političkoj sceni, posljedica je nerazumijevanja sveukupne slike prednosti i nedostataka koji su vezani uz pojedine primarne energente. Republika Hrvatska itekako kao što je u strategiji naglašeno treba vrednovati posebnost svog geografskog položaja. To je jedan od snažnih argumenata koji Republika Hrvatska još uvijek nije u dovoljnoj mjeri iskoristila. Republika Hrvatska izuzetno je važno u energetskom ne koristi činjenicu da je mediteranska zemlja i iz te činjenice proizlaze mnoge prednosti u odnosu na druge države. Republika Hrvatska energetskim putovima i zemlja koja ima izuzetno pogodne lokacije za izgradnju energetskih objekata kao što su terminal za ukapljeni prirodni plin, podzemna skladišta prirodnog plina i CO2, posebno CO2, termoelektrana na ugljen, nuklearnih elektrana i to su činjenice koje treba u svakom slučaju ne samo konstatirati nego kroz izgradnju budućih energetskih objekata u što je većoj mogućoj mjeri iskorištavati. Ta percepcija koja danas postoji o termoelektranama na ugljen potpuno je pogrešna. Itekako mora biti sastavni dio javnih stručnih rasprava. Ako se danas u Njemačkoj gradi 10 tisuća megavata, ako se na suprotnoj strani Jadranskog mora gradi nekoliko tisuća megavata onda zaista sve te razloge zbog kojih su te razvijene države koje itekako vode računa o svojoj energetskoj sigurnosti, ali i zaštiti svog okoliša, takve odluke zaslužuju puno više pažnje i razumijevanja i hrvatske javnosti. Prema tome geopolitički položaj Republike Hrvatske treba svakako dobro iskorištavati jer se radi o državi koja ima izuzetno dobre lokacije za izgradnju novih energetskih objekata. Dalje, problem javnih rasprava i otpor javnosti izgradnje energetskih objekata je razumljiv, ali u tom smislu zaista naglašavam potrebu jedne kvalitetnije, sveobuhvatnije, komunikacijske, energetske strategije koja treba hrvatskim ljudima osigurati sve one informacije koje su važne za izdavanje što je moguće prije lokacijskih dozvola i sveg onog što tome prethodi. Studije o zaštiti okoliša, investicijske studije, idejni projekti itd. da bi se od strategije koju ćemo usvojiti nadamo se sutra, došli do energetske sigurnosti i uz strategije rečeno treba nam snažno strateško energetsko vodstvo. To su ljudi, to su financijska sredstva, novi modeli financiranja koji zaslužuju svakako posebno pažnju kako danas kad je taj neophodno potreban kapital itekako teško osigurati. Strateško vodstvo su ljudi, institucije, znanje i hrvatsko gospodarstvo. Treba naglasiti da je Hrvatska nekad u energetskom sektoru bila lider čitavog ovog prostora, da još uvijek u Hrvatskoj funkcioniraju kvalitetno i učinkovito tvrtke kao što su "Končar", "Dalekovod", koje su izgrađivale energetski sektor Republike Hrvatske, ali ne samo Republike Hrvatske nego su njihove investicije, njihovi projekti, njihove uspješne implementacije velikih značajnih energetskih objekata vezane i uz najrazvijenije države svijeta, Švedsku, Norvešku, Finsku itd. Ono što posebno treba istaći na kraju to je otvorenost prema svim energetskim opcijama bez zabrana ili favoriziranja pojedinih energetskih tehnologija. Svaka od njih ima svoje prednosti, ima svoje nedostatke i razumijevanje svih tih prednosti i nedostataka u jednoj sveobuhvatnoj energetskoj strategiji u hrvatskoj javnosti je itekako važno. Stvaranje poticajnog zakonodavnog i regulatornog okvira, iskorištavanje kao što sam rekao povoljnog geopolitičkog položaja koji nije u dovoljnoj mjeri iskorišten dosada. I na kraju treba reći da smo imali kvalitetne energetske strategije, da ćemo vrlo brzo usvojiti jednu novu, ažuriranu energetsku strategiju, ali put od energetske strategije do energetske sigurnosti tj. raspoloživosti potrebnih količina energije po prihvatljivim cijenama za sve hrvatske građane, za hrvatsko gospodarstvo, ja bih rekao vrlo je dug. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani predsjedniče, gospođo Obradović, uvažena gospodo zastupnici. Naziv ovoga materijala prijedloga glasi Prijedlog strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske. Međutim ja mislim da bi taj naziv trebalo promijeniti i da bi on trebao glasiti Strategija potkradanja hrvatske elektroprivrede i hrvatske države. Jednom riječju strategija ili tu strategiju možemo nazvati strategijom potkopavanja energetske neovisnosti Republike Hrvatske. Zašto sam tako počeo? Vi jako dobro pratite u zadnjih nekoliko mjeseci što se dešava u "Hrvatskoj elektroprivredi", Mravak HEP-u struju kupovao za 83 eura, prodavao za 20,5 eura, ne na svoju nego na našu štetu. "Hrvatska elektroprivreda" je zbog katastrofalnih poslovnih odluka svoje uprave u ovoj godini izgubila najmanje milijardu i 400 milijuna kuna. HEP-ovi problemi počeli su odlukom uprave na čelu s predsjednikom Mravakom da lani tijekom ljeta odjednom kupi više od dvije trećine godišnjih uvoznih potreba za 2009. kupljenih 350 megavata struje HEP je platio 255 milijuna eura, točnije svaki megavat po 83,3 eura što je gotovo najviša cijena u povijesti trgovanja energijom. Znači ta njihova strategija, taj njihov povijesni iskorak, rezultirao je štetom u konačnici od 1,4 milijarde kuna. Umjesto da kupuje dnevno, mjesečno ili kvartalno, a struje ima na tržištu u izobilju što je uobičajeno kada je cijena visoka, uprava HEP-a tom je odlukom napravila milijardu kuna štete državi. Pojednostavljeno, svaki megawat sat koji su kupili po 83,3 eura prodavali su TLM-u po 20,5 eura. Na tom su poslu izgubili još 400 milijuna eura, a da stvar bude dodatno ili nevjerojatno ili sumnjivo ugovor s TLM-om vrijedi još 4 godine. I na kraju Državno odvjetništvo tuži Mravaka za štetu od 600 tisuća kuna i to solidarno sa još četvero direktora zbog Buljubašića, umjesto da netko povede računa o onome što se tamo stvarno dešavalo. Eto, to je to strateško vodstvo, o kome je govorio moj prethodnik. Ne znam da li Mravaka, da li Buljubašića ili onoga koji je danas u bijegu. Ostatak energije završavao je u Mostarskoj tvornici. Sabor nije sudnica. Držite se strategije energetskog razvoja. Niti smo tužitelji, niti smo suci, nego smo zastupnici Hrvatskog sabora i raspravljamo o strategiji. **Kajin, Damir (IDS)** Dobro. Ostatak energije evo tu se vidi kako ide ta strategija, završavala je Mostarskoj tvornici aluminija. TLM je postao najveći kupac struje od HEP-a s udjelom od 57 dolara. TLM-u je tada kao i danas trebalo 10 puta manje energije od one koju je jeftino kupovao. Ostatak je na hrvatsku štetu i jasno još uvijek završava u Mostaru. Uprava HEP-a ja sam siguran da je to kroz svoju strategiju namjerno radila i zato je predsjednik nadzornog odbora trebao postati predsjednik Uprave HEP-a, a sada predsjednik uprave tog istog HEP-a bivši predsjednik nadzornog odbora postaje i predsjednik nadzornog odbora 3. maja.

dnevnog reda i točke dnevnoga reda, a suđenje i optužbe prepustimo Državnom odvjetništvu i sudu i nemojmo se baviti govornice. **Kajin, Damir (IDS)** Dobro, dobro. Ali sa štetom od milijardu i 400 milijuna kuna trebao bi se pozabaviti i državni odvjetnik i ovaj Sabor. Koji smo mi stratezi, potvrđuje činjenica da smo nudili čak i strategiju građenja atomske centrale u Albaniji. jedna bankrotirana država koja uvozi 50% energije nudi atomsku centralu drugoj državi koja košta negdje 5 milijardi eura ili 7 milijardi dolara. Zato sam i rekao da bi ovu strategiju naprosto trebalo nazvati strategijom za potkopavanje energetske neovisnosti Republike Hrvatske. Na strani petoj i šestoj ove strategije glasi da ovisnost Republike Hrvatske o uvozu energije se povećava, da danas Republika Hrvatska uvozi preko 50% svojih energenata, u hrvatskoj bilanci potrošnje primarne energije je nafta i naftni derivati sudjeluju s oko 50%, a prirodni plin oko 25%. Potrošnja će tih energijskih oblika u budućnosti rasti dok će domaća proizvodnja nafte i prirodnog plina zbog iscrpljenja tih ležišta opadati, Pred Republikom Hrvatskom su mnogi izazovi vezani za sigurnost opskrbe energije, glavnina svjetskih izvora nafte prirodnog plina koncentrirana je u nekoliko zemalja itd., itd. Ovdje se može reći sljedeće, da je Hrvatska zemlja danas u recesiji, da mi u stvarnu krizu tek ulazimo. Ja tvrdim da će to biti razdoblje pred Božić pa sve do turističke sezone 2010. i mislim da će to biti naše najteže razdoblje od '95. godine. Samo jedan podatak. A o bruto proizvodu u ovoj strategiji se dosta govori. Bruto društveni proizvod pao je '99. godine minus 1,5%. '99. godina je bila godina NATO udara na SR Jugoslaviju, godina kada je Hrvatska bila de facto na neki način izolirana kako bi se došlo do promjena 3. siječnja, nelikvidnost je tada bila 25 milijardi kuna, banke su propadale na tekućoj vrpci, a pad bruto društvenog proizvoda iznosio je 1,5%. 2009. bruto društveni proizvod u prvom kvartalu pada 6,7% u drugom 6,3%, znači na godišnjoj razini između 5 i 6% što će reći 4 puta će biti veći taj pad nego '99. godine. Što nam je činiti? Povećati potrošnju, jasno svega, pa tako i energije, potaknuti investicije, poglavito strane, a stranci danas u Hrvatskoj vidimo, de facto mogu ulagati u samo jednu hrvatsku granu. Banke su preuzeli, znači u banke neće, u telekomunikacije neće, jer ih imaju, INA-u su preuzeli pa ne treba ni tu ulagati, bitno im je bilo tržište, u brodogradnju neće, tu brodogradnju će trebati spašavati Hrvatska. Nemojmo se zavaravati da će netko sa strane. Ali zato kažem dalje ... od Uljanika. Znači jedino što može u ovom trenutku zanimati strane investitore je energetski sektor. Osobno sam apsolutno protiv privatizacije Hrvatske elektroprivrede. Iako vis a vis ovakvoga poslovanja i ovakve strategije, gotovo sam siguran i samo je pitanje tajminga, kada će i ona doći na red. Ono što s druge strane treba isto tako reći, da smo mi u zadnjih, koliko, 7, 8 godina sigurno izgubili 4, 5 milijardi eura stranih investicija, gdje smo mogli zaposliti možda 70, 80 hiljada radnika, koliko ćemo ih 2009. izgubiti. Jednu takvu investiciju koju smo svojedobno otjerali, a isto je energetska investicija je Družba "Adrija". Lako da smo je otjerali, za nju Rusi su ponovno zainteresirani, ali danas nemaju novaca. Danas si taj luksuz jednostavno si ne mogu priuštiti. A zašto smo to napravili tamo 2005.? Samo zbog kampanje jedne predsjedničke kandidatkinje. Mi smo se svo vrijeme borili i to je dio energetske strategije, protiv LNG terminala, Istra ga je htjela, Rijeka ne, pa je na kraju ipak na svu sreću promijenjen način ponašanja. Završit će na Krku. Ali postavlja se pitanje kada. Iako je ta investicija teška oko 800 milijuna eura. I to je jednino što u ovom trenutku kada de facto u stečaju završava i 3. maj može tu Primorsko-goransku županiju držati u životu. Jasno da apeliram da se tom brodogradilištu 3. maju pomogne što je moguće prije. Znači, kada govorimo o toj energetskoj strategiji, mi moramo shvatiti, da kao zemlja jasno ne možemo živjeti pod staklenim zvonom. Zašto je npr. Istra htjela LNG u Plominu, a i danas želimo barem jedno postrojenje LNG recimo u Plominu? Pa zbog razvoja, zbog toga što bi došao ako bi došao LNG onda bi se gradio i taj željeznički tunel Učka. Time bi ne Istra već Rijeka i cijela i cijela Hrvatska bila na tom željezničkom pravcu od Barcelone do Moskve, ne bi nas Slovenija mogla izolirati jer istarske željeznice ili hrvatske svejedno preko Istre moraju da bi došle do Zagreba ići preko Slovenije. I konačno što je najbitnije "Plomin 3" bi bio na plin a ovako će se Županija istarska morati morati boriti protiv postrojenja na ugljen o kojemu se u ovoj strategiji ne govori da će biti u Plominu ali je za pretpostaviti da je to intenca naših stratega. "Plomin 2" treba i to priznati čak je i smanjio emisiju tih štetnih sumpornih para, to valja priznati, zaposlio je nešto ljudi ali u ovom trenutku tamo koncentracija od hiljadu megavata na jednome mjestu jednostavno nam nije trebao. Mislim da bi trebao žrtvu podnijeti možda još netko u Republici Hrvatskoj, ne samo taj mali skučeni prostor recimo labinštine. Strana 37 u ovoj strategiji govori o ugljenu, o tome nešto kasnije ali prije toga na strani 21. govori se o održivom scenariju nepotrebne potrošnje energije i bruto neposredne potrošnje energije. Ovdje vidimo između ostalog da će u industriji trebati do 2030. negdje 64% energije više, u prometu 69%, u općoj potrošnji negdje 88,6%. Ako imamo na umu da je Hrvatska gotovo deindustrijalizirana u ovom času mi sa ovom potrošnjom de facto možemo reći vraćamo se na onu poziciju naše industrije iz godine 90. Mi da bi jednostavno vodili raspravu o ovoj strategiji mislim da bismo trebali voditi raspravu i o strategiji industrijske politike jer u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj industrija je prva gospodarska grana samo u jednoj županiji i to Županiji istarskoj bez obzira što nas svi doživljavaju primarno turističkom destinacijom. Bez industrije jasno nema izvoza, nema tehnološkog razvoja a znači mi tek 2030. po nekom sudu doći ćemo na potrošnju u industriji koju smo imali ne znam možda tamo 90. godine. Dobro, sada se sve više i više štedi. To je u redu ali isto tako treba i to spomenuti jer jedna zemlja ne može samo živjeti od trgovine, turizma, usluga, poljoprivrede, banaka, šverca nego se trebamo vratiti onome što je nekada ova zemlja bila, u pravom smislu te riječi industrijska zemlja. Jasno je, još jedanput se želim dotaknuti ovoga što se dešava u Hrvatskoj elektroprivredi u ovome trenutku. To je jedan ja se usuđujem reći zločin prema narodu i sa takvom jednom praksom zasigurno treba stati. Ako je šteta u tom HEP-u u samo ovoj godini počinjena preko 100 milijuna eura eura to je moglo spasiti hrvatsku brodogradnju, moglo je spasiti nekoliko tisuća radnih mjesta a bez toliko će ih zasigurno ova zemlja radnih mjesta u brodogradnji ostati u godini godini koja je pred nama i to između ostalog "omogućuje" i ova strategija. Možda je sve to rađeno da se HEP sutra privatizira što bi bio zločin do našeg naroda, do države ali ja se bojim da će se to prije ili kasnije dogoditi s ciljem da se možda servisira vanjski dug ili nešto drugo itd. Strana 24., 25. govori o tim velikim hidroelektranama, govori o obnovljivim izvorima energije, govori o termoelektrana itd., koncentraciji toplinske energije. I ja se bojim da sve ovo što se tamo dešavalo dešavalo se samo zbog toga jer je na sve to padala neka provizija. Nama su doista gospodo potrebni novi ljudi, kako je gospodin Ćosić rekao jedno jako strateško vodstvo, ljudi koji će jamčiti poštene investicije jer ako se treba uložiti u hrvatsku energetiku preko 10, 15, možda 20 milijardi eura u narednih recimo dvadesetak godina do 2030. možete si misliti šta će se sa ovim investicijama ako se primijene neki obrasci gradnje hrvatskih auto-cesta i slično dešavati. No, možda će nas u dogledno vrijeme netko zbog ulaska u Europsku uniju na takvim poslovima više kontrolirati no što smo se sami kontrolirati. Sve u svemu upravo zbog ovoga što se dešava u HEP-u za klub IDS-a je neprihvatljiva od naslova ove Strategije energetskog razvoja do svega ovoga što ovdje stoji. Najprije treba Državno odvjetništvo jasno se o svemu tome očitati a tek nakon toga možemo se baviti ovakvim razmjerima. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Luka Denona. Izvolite. **Denona, Luka (SDP)** U svojem osebujnom izlaganju gospodin Kajin naravno uvijek ima za potrebu uspoređivati Istarsku županiju sa Primorsko-goranskom županijom i u tom svom izlaganju je iznio jednu netočnu tvrdnju a ta je da je Istra bila za LNG terminal a Rijeka je bila protiv LNG terminala. Na žalost gospodina Kajina u svim dokumentima Primorsko-goranske županije, prostornim planovima postoji lokacija za LNG terminal i nikada nismo bili protiv LNG terminala i Družbe Adria, jedino što smo tražili da se kada bude taj projekat napravljen, da se izradi studija utjecaja na okoliš da nam se ne događaju rokveli i neke druge stvari kao u nekim drugim županijama. Hvala. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Ljubo Jurčić. Izvolite. Hvala vam. Razvoj energetike treba imati svoju strategiju jer energetika je jedna strateška djelatnost. Ona je strateška djelatnost zato što je energija hrana za strojeve, isto tako kao što je hrana energija za ljude. Energija je infrastrukturni proizvod, ona je zbog toga strateška, zato što nema proizvoda i usluge u koje energija ne ulazi. Zbog toga energija se ne može prepustiti, upravljanje energijom čistim tržišnim zakonitostima nego je osnovni cilj vlade svake zemlje da osigura dovoljnu količinu kvalitetne energije kako za građanstvo tako isto za svoje gospodarstvo i industriju. energija je najskuplja kad je nema. To je razlog zašto se energija ne može samo procjenjivat na temelju troškova proizvodnje energije u trenutku kad ima energije, koliko njezini troškovi proizvodnje koštaju nego zapravo politički cijena energije se računa na način koliko ona košta kad je nema, koliki je gubitak u gospodarstvu kad nestane 10, 15, 20 dana plina, kad nestane sat, dva vremena, tri dana električne energije, kad je nedostatak nafte ili kad idemo na redukcije itd., onda se računaju koliki su to troškovi za gospodarstvo i zapravo ti troškovi su cijena nedostatka energije. A ako se kalkulira sami troškovi proizvodnje energije, koliko košta izgradnja energetskih objekata, koliko koštaju primarni energenti, transmisija energije itd., onda su to direktni troškovi koji ne pokazuju pravu vrijednost energije. I zbog toga energija se ne može prepustiti slobodnim silama tržišta, nego je zapravo energijom mora organizirat, upravljat i kontrolirat i to je duplo zaduženje Vlade. I ona je zato i strukturni proizvod i strateški proizvod i jedan od bitnijih proizvoda. Iz toga proizlaze ciljeve energetske strategije, a to je prije svega stabilnost energetskog sustava. Stabilnost energetskog sustava, ako primjerice govorimo o elektro energetskom sustavu onda to ne može biti mnoštvo malih proizvođača energije koji svakako u svakom slučaju trebaju postojati, nego mora postojati i nekoliko velikih energetskih sustava koji daju stabilnost. čista tehnička računica i to praksa pokazuje proteklih desetljeća. Isto tako sigurnost je bitna …/Govornik se ne razumije./… a sigurnost svagdje, a pogotovo u hrvatskim uvjetima znači da moramo imati ravnomjerno raspoređene proizvođače električne energije po cijeloj Hrvatskoj. Primjerice, sad imamo situaciju da više-manje to imamo organizirano i imamo te proizvođače, ali recimo Dalmacija nema svog proizvođača električne energije. I kad dođe do nekog incidenta na kablu, na dalekovodu, onda Dalmacija mora tražiti pomoć od Bosne i Hercegovine da isporuči električnu energiju da ne bi ostala bez električne energije itd. Nadalje, cilj strategije svake države i povećanju stabilnosti i sigurnosti, svekolike sigurnosti je smanjivanje uvozne ovisnosti i Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja europskih koja ima visoku energetsku uvoznu ovisnost. Dobro, to može biti normalno u primarnim energentima. Nemamo dovoljno plina, nafte, ugljena itd., ali ali u proizvodnji električne energije to je nedopustivo. Mi smo jedna od rijetkih zemalja koji smo ovisni o uvozu električne energije i tu postajemo ranjivi na samoj električnoj energiji što nije dopustivo. To mi možemo sami organizirat dovoljnu proizvodnju električne energije, zato cilj naše strategije mora biti smanjivanje uvozne ovisnosti, prije svega o uvozu električne energije. Sljedeće je povećanje energetske učinkovitosti, s jedne strane efikasnost korištenja primarnih energenata, koeficijent iskoristivosti i troškovi transmisije ili transformacije jedne vrste energije u druge, vodene, nafte, plina itd. u električnu energiju. Ali isto tako imamo povećanje energetske učinkovitosti koja dolazi iz drugih sektora društveno-gospodarskog života. Primjerice, 40% ili preko 40% energije koristi se u zgradarstvu i sad s jedne strane mi na načinu kako sada trošimo energiju, kakvu imamo izolaciju zgrada i kakav imamo način grijanja i hlađenja pa velimo sad trošimo puno, trebamo još veće proizvođače energije s jedne strane, a s druge strane i u drugom području u standardima gradnje ne činimo baš previše da bi zapravo povećali tu toplinsku izolaciju da možda uštedimo jednu energanu koja košta 400, 500 milijuna eura ili dolara. Tako da energetska učinkovitost nije samo u samoj proizvodnji električne energije ili bilo kojeg energenta, toplinske energije nego i postoji na ovoj drugoj strani u drugim dijelovima gospodarskog i društvenog života gdje se može smanjiti ovisnost ili potreba za energijom. Ono što uvijek mora se kod ovoga svega paziti i što najviše djeluje na okoliš to je zapravo proizvodnja energija. Tako energetska strategija mora biti usko povezana i sastavni dio Strategije očuvanja okoliša i tu se treba naći jedna ravnoteža, da se ne zakoči razvoj, da imamo dovoljno energije, ali isto tako da očuvamo okoliš za buduće generacije. Inače kad bi strogo gledali Kyoto sporazum, onako direktno onda bi zapravo trebali prestati sve proizvoditi pa tako i električnu energiju, ali između svega toga isto tako moramo naći balans. Bilo kako bilo, kad energije ima i kad smo sada otvoreni prema Europi i svijetu moramo imat isto tako cilj, jedan od ciljeva da je naša proizvodnja energije konkurentna, a to znači efikasnost naših energetskih objekata samih po sebi. Jer kad je sve normalno onda u tom segmentu djeluje tržište, međutim kad dođe do situacija incidenata onda treba država da je ta koja je osigurala sustav, koja će osigurati u svim situacijama dovoljno energije. Isto tako, što se tiče stabilnosti ili sigurnosti snabdijevanja energijom potrebna je diverzifikacija energenata tako da moramo koristiti različite primarne energente od vode, plina, ugljena, obnovljivih izvora, nuklearne energije. Budući da nijedna zemlja, pa tako ni naša, nema dovoljno svojih vlastitih primarnih energenata mi bi morali posložiti našu proizvodnju finalne energije prema izvorima kakvi postoje u svijetu, nekom prosjeku. Sva je sreća da danas imamo dovoljno hidroenergije, ali isto tako plin uvozimo, isto tako ugljen uvozimo, nuklearno gorivo uvozimo, imamo u Krškom centralu. Mi i buduću izgradnju našeg energetskog sustava moramo strukturirati tako da ravnomjerno opteretimo primarne energente prema strukturi kako postoji na svjetskom tržištu, jer može doći u jednom trenutku do zastoja snabdijevanja plinom pa ćemo pojačati malo trošenje ugljena ili vode. Može doći i loša hidrološka situacija pa ćemo morati malo više koristiti plin. Može doći do nedostatka plina, ugljena itd. i tu kombinaciju energenata moramo imati u vidu i to je jedan od elemenata strateškog upravljanja energentom. I naravno, nuklearna energija koja je iz različitih aspekata sigurna, ali sama izgradnja i politički i ekonomski, financijski i građevinski traži puno vremena tako da sadašnje razmatranje i uvlačenje nuklearne energije u situaciji za razdoblje 2020.-2030. zapravo je potpuno nepotrebno uvlačiti sad u dokument o hrvatskoj energetskoj strategiji. Kao temu možemo otvoriti, ali kao element u strategiji koji bi razmatrali ja mislim da je to potpuno nepotrebno. Energetika je lokomotiva gospodarskog razvitka, o tom ću nešto kasnije razgovarati. Budući da i mi imamo potrebu za izgradnjom dosta energetskih objekata koji su dosta vrijedni, dosta skupi, to je šansa isto tako za domaću industriju. Ali ona isto tako ne može biti sama sebi da idemo graditi, da idemo trošiti i ovih 15 milijardi eura što je ovdje napomenuto, to baš ja bih uzeo sa velikom, velikom rezervom. Sadašnja situacija u Hrvatskoj je, što se tiče energenata maloprije su prethodnici o tome govorili, ja bih samo rekao ponovo za električnu energiju. Nije točno da trošimo 18 terawatt sati energije, ali proizvodimo 12. Imamo kapacitete negdje oko 4 tisuće megawata, a nedostaje nam oko 30% energije. Nama danas nedostaje tisuću megawata kapaciteta proizvoda. Danas nam nedostaje, nedostaje nam jučer, nedostaje nam prije 5 godina. Postavlja se pitanje što smo radili proteklih 5 godina, a to je bilo evidentno da uvozimo svake godine u prosjeku 30% električne energije. I zapravo ova strategija u tom smislu po meni je suvišni dokument. Mi smo tu potrošili vrijeme, diskutiramo, javna rasprava, ali to se zna već otprije 10, 15 godina da nam nedostaje 30% električne energije, mi proizvodimo strategiju, a znamo već unaprijed, svi to znaju da nam nedostaje 30% 30% količine električne energije, to bi prosječno bilo negdje kapaciteta oko tisuću megawata, ako je prosječna jedna srednje veličine elektrana, termoelektrana oko 400, 500 megawata mi bi trebali već imati u gradnji, trebali bi A mi tek o tome sada raspravljamo. Mi pravimo sebi ovaj dokument, strategiju kao alibi. A zapravo se zna da to sve skupa trebalo je već napraviti. Isto tako prosječan rok izgradnje energetskih objekata je negdje oko 4, 5 godina, a mi znamo da će 2012., 2013. izići iz energetskog sustava negdje oko 300, 400 megawata kapaciteta proizvodnje električne energije. Kad bi planirali da te zamijenimo kapacitete mi bi već danas trebali imati temelje tih novih elektrana, dvije elektrane, ili jednu elektranu od 300, 400 megawata da zadržimo sad postojeću uvoznu ovisnost od ovih 30%. Mi imamo sada uvoznu ovisnost 30%, a uvozna ovisnost će nam se zasigurno povećati 2012., 2013., 2014. za dodatnim 10-ak, 15% uvoza električne energije. I sad tu već ulazimo u trusno područje stabilnosti, sigurnosti snabdijevanja hrvatskih građana, hrvatske industrije sa električnom energijom, i proizvodimo dokument, a to sve skupa znamo. Zašto to znamo? Znamo zato jer dokument, tehnički dokument postoji iz 2000. godine. Napravio je Hrvatska elektroprivreda, energetski institut gdje sve to detaljno piše sa tehničkim podacima kakva je situacija u energetskom sustavu Hrvatske i kako će se razvijati slijedećih 10, 15 godina. Taj dokument postoji. Pored toga postoji svake godine dokument koji mi kao saborski zastupnici i vjerojatno svi dobivamo izvještaj o energiji u Hrvatskoj. Taj dokument dobivamo i on se normalno proizvodi. I on je čak kvalitetniji u tom smislu tehničkom, nego strategija o kojoj upravo sada raspravljamo. I postavlja se pitanje čemu onda strategija? strategija da proizvodimo neku atmosferu kao da se nešto radi, a …/Govornik se ne razumije./…, kakva je situacija mi imamo detaljno svake godine u izvještaju Ministarstva gospodarstva koji je zadužen za energetiku stanje energetike u Hrvata, u Hrvatskoj. I to mi je sad isto je upitno, jer postavljamo pitanje onda čemu svrha ove strategije. Ono što je problem u ovoj strategiji, temelj strategije, temelj je zapravo energetika je podsustav ukupnog gospodarskog i socijalnog sustava. I sva ova predviđanja o kretanju bruto domaćeg proizvoda, mi imamo u energetskoj strategiji, ali nemamo u nekoj gospodarskoj strategiji, nemamo u političkoj strategiji. Sad mi tu na mala vrata uvodimo predviđanje kako će se hrvatsko gospodarstvo razvijati slijedećih 10-ak godina, a nemamo industrijske strategije. Nemamo strategije gospodarskog razvitka. Nemamo strategije razvoja tehnologije. Da li će se naša industrija ubuduće razvijati energetski intenzivno ili energetski štedno? To ne određuje energetska strategija, to određuje strategija energetskog i ukupnog razvitka. Hoćemo razvijati djelatnosti koje troše energiju ili ćemo razvijati djelatnosti koje štede energiju i koje manje troše energiju. I sad bez te strategije, ukupne strategije gospodarskog razvitka, koju smo uostalom i bili obvezni proizvesti radi pristupanja Europskoj uniji, ali za potrebe stvarnog razvoja hrvatskog gospodarstva, industrije djelatnosti i strukture i energetske ovisnosti te industrije nemamo. A ovdje to napravimo točno kao uvedemo na mala vrata. Ukratko, to su samo neke od napomena koje ili primjedbi koje imamo na ovu strategiju, a pored ostalog nacrt ove strategije nije potpuno usklađen ni sa slijedećim dokumentima. Prije svega strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, drugo Zakona o energiji Republike Hrvatske koji člancima 12. i 14. konstatira da su učinkovito korištenje energije obnovljivih izvora u interesu Republike Hrvatske, Nacrt strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske koja određuje energetsku sigurnost kao sastavnicu nacionalne sigurnosti. Zbog svega toga i puno toga nerečenog klub SDP-a predlaže da se ne usvoji ovaj prijedlog strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske, jer je slabiji od postojeće strategije donešene 2002. godine. Predlaže se da se uvjetima domaće duboke, strukturne, razvojne i proračunske krize ovaj prijedlog ozbiljno doradi. Luka (HDZ)** Hvala. Objavljujem da je u 11 i 10 prošlo vrijeme za prijavu rasprave od 10 minuta. Idemo dalje. I u ime kluba SDSS-a gospodin zastupnik Mile Horvat. Izvolite. Zahvaljujem se gospodine predsjedniče, gospodo iz ministarstva, uvažene kolegice i kolege. Pokušat ću u ime kluba SDSS-a se malo referirati na ovu predloženu sa rizikom jasno da, sa rizikom da uđem u raspravu sa strukom i sa ljudima koji ovaj problem strukovno bolje poznaju. Ali potpuno smo svjesni da je strategija energetskog razvitka koja je ovdje nama predočena temeljni dokument koji treba da projicira našu energetsku budućnost u narednih 10-ak godina. I zato kad sam slušao izvještaj odbora, prihvatljivo je da je ta rasprava provedena na način da su mnogi zainteresirani subjekti slali svoja mišljenja, čak su neki i učestvovali u radu, u raspravama na odboru. Međutim mislim da je, to sve skupa ne bi bilo dovoljno i da ovakva jedna važna tema i ovakav jedan strateški dokument, kao što su i kolege prethodnici rekli, je imala potrebu za jednu širu raspravu, pa čak i jednog javnog karaktera gdje bi i ljudi koji su izvan nekakvih institucija mogli da kažu svoje mišljenje i viđenje budućnosti, energetske budućnosti Republike Hrvatske. Prvo što ću se osvrnuti na sam ovaj dokument koji je nama predložen. Reći ću da je sam tekst strategije prilično …/Govornik se ne razumije./…, ali mislim, imam nekakav dojam kad se iščitava da je prilično formalistički napravljen, da se nije ulazilo nekako dublje u analizu svih onih potrebnih elemenata koji su potrebni da se predoče nama kako bi stekli kompletnu sliku o budućnosti svakog pojedinog segmenta i donijeli nekakvu valjanu odluku. Zato mislim da je, istina dobro je konstatirana, osnovana premisa da je neizvjesno globalno tržište u kom se nalazimo da su oskudni domaći resursi, i da se treba stvoriti, nekakav zaključak iz svega toga, treba se stvoriti održivi energetski sustav. Ja mislim da je to sve dobro napravljeno, napisano, taksativno nabrojano, međutim, postavlja se jedno osnovno pitanje koje se baš ne vidi iz ove Strategije kako ovu treću premisu stvoriti održivi energetski sustav, ustvari stvoriti u okvirima i ambijentima ova prethodna dva kada je stvarno neizvjesno naše globalno tržište i kada su nam resursi koje smo konstatirali vrlo oskudni. Da li je Strategija dala takav odgovor, iznoseći po pojedinim segmentima ogromne investicije kao što je izgradnja hidroelektrana, kao što je izgradnja dvije termoelektrane, izgradnja termoelektrane na ugalj, pa izgradnja termoelektrana na plin. Mislimo da je upravo ovakav ambiciozni plan koji je ovdje iznesen u dokumentu

stanovišta analize nekakvih budućih resursa koji su nama na raspolaganju kao pretpostavka za ovakve krupne investicije. I sama Strategija ukazuje da će se programi provedbe donijeti i da će u njima biti operativno iznesen način i metodologija kako će se Strategija provesti, ti programi mislim da su puno interesantniji za raspravu od same strategije, bilo bi dobro da smo imali prilike da vidimo same te operativne programe i da da smo mogli o određenim i konkretnim stvarima iz tih programa i ovdje polemizirati. Ono što je posebno interesantno za Klub SDSS-a jest činjenica da postoji određena kategorija alternativnih goriva a to su tzv. Zelena goriva, to su tzv. Obnovljivi izvori električne energije. Ja ću objasniti zašto je to naš interes i posebno se fokusiramo na taj segment Strategije, iako vidimo da taj segment nije baš posebno obrađen u samoj strategiji i mislim da je prilično šturo ta tema dotaknuta, mislimo da se ona trebala puno ozbiljnije i puno konkretnije obraditi jer očekujemo da će to u strategijama biti nekakva okosnica buduće energetske politike. Naime, notorna je činjenica da Republika Hrvatska ima potencijal u bio masi, bio gorivima, energiji vjetra, vodnim potencijalima itd., i sada se postavlja pitanje ono što Strategija ovdje nije nama konkretno rekla, na koji način treba svu tu energiju koja je ustvari izvorišna energija Republike Hrvatske staviti u funkciju. Ja ću ovdje pokušati objasniti kako je to uradila, kako to rade neke zemlje koje su daleko ispred nas i koje su daleko više odmakle u takvoj vrsti korištenja takve energije, tzv. Zelene energije. To je recimo primjer Njemačke koja je po Europskim razmjerima, po nekim pokazateljima otišla najdalje u korištenju zelenih izvora, njezina je energija na putu da se od uglavnom korištenja fosfornih goriva uglavnom prijeđe, sve više prelazi na korištenje solarne, geotermičke energije. Njemci su u toj svojoj eksploataciji takve vrste energije došli do do činjenice da sada koriste negdje oko 20% ukupne potrošnje svoje električne energije oni namiruju upravo iz ovih alternativnih goriva, na taj način oni su eksploatacijom 20% tih energenata oni su automatski smanjili 20% potrošnje fosilnih goriva, time su se otprilike približili i standardima Kyoto-a da su smanjili emisiju štetnih plinova do 20% što će u svakom slučaju biti obaveza svih država, pogotovo država članica Europske unije pa i Republike Hrvatske. Kojim mjerama je to Njemačka postigla, ona je to postigla uvođenjem, definiranjem tri osnovne mjere, a to je da je zakonom obavezala dobavljača električne energije da se snabdijevaju isključivo kod dobavljača čiste energije, druga mjera bi bila da je Vlada odredila cijene obnovljivih energenata sa nekakvog zagarantiranom cijenom 20 godina unaprijed što je vrlo bitno kada se pravi projekcija investicija za korištenje ovakvih alternativnih izvora električne energije. I treća mjera koju je Njemačka donijela u ovom procesu jeste da su se dodatni troškovi proizvodnje takvih nefosilnih goriva su prebačeni na same potrošače i uglavnom tvrtke kroz poseban porez na potrošnju i trošenje kilovat sati i takve vrste električne energije. Zagovornici ovakvog jednog koncepta u Njemačkoj smatraju da je ovdje poseban efekat postignut u određenoj socijalnoj dimenziji jer su se otvorili niz radnih mjesta kroz proizvodnju solarnih panoa, vjetrenjača itd. Upravo iz tog razloga, iz razloga što su Nijemci to shvatili kao nekakav new deal u ovim vremenima krize upravo iz tog razloga smo mi smatrali da je interesantno za raspravu i interesantno je kao nekakva buduća investicija kada bi se to realiziralo buduće investicije povratničke sredine gdje ovakav jedan alternativni izvor električne energije znači i investiranje, i investiranje, otvaranje novih radnih mjesta i jednostavno pružanje nekakvih novih standardima u kojima mi ne možemo očekivati da će se graditi nekakve velike investicije. Prethodnici su rekli da postoji jedan ogroman potencijal bio mase šumske bio mase, ja dolazim s područja gdje postoji veliki potencijal neke druge mase a to je vinova loza, to su grane poslije obrezivanja voćnjaka, to su ogromne količine slame koje se ovoga trenutka ne koriste na adekvatan način, a istovremeno postoje bogatije zemlje od nas koje imaju riješen sistem rješavanja i korištenja ovakvih alternativnih izvora električne energije. Prema tome, ako sam u uspio u ovom svemu sugerirati nešto bit ću zadovoljan, u svakom slučaju Klub SDSS-a će podržati ovakvu Strategiju sa željom da se stvarno omogući još koja javna rasprava o ovoj strategiji jer mislimo da je dokument koji zaslužuje puno više medijske eksploatacije nego što je to bilo prije. Hvala vam. Hvala. U ime Kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite.

Tri strateška proizvoda svake države su energija, hrana i voda. Kako vrlo često volim reći i naglasiti ono što upravo je zacrtala, dakle svjetska politika u smislu strategije, u smislu strateških proizvoda upravo Slavonija i Baranja obiluje, i ovaj puta razgovaramo samo o Prijedlogu strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske koja se proteže do negdje 2020. godine, dakle za narednih 10, 11 godina. I onda kada pogledamo sadržaj toga prijedloga, strategije, ono što mi je prvo palo na pamet, a to je Manchester i Birmingham, dakle gradovi u Engleskoj u 19. stoljeću. Gradovi sa stotinama dimnjaka, visokih dimnjaka iz kojih kulja dim, drvenog ili kamenog ugljena, odnosno nakon iskorištavanja i evo u ovoj strategiji iako je netko ovdje naglasio da i Italija i Njemačka imaju sličan scenarij, ali ne bih rekao sličan, negoli samo kao alternativnu alternativnu metodu primjene energenata kao što je ugljen, kamen i ugljen, pa se takav nekakav scenarij očito u ovoj strategiji i pomalo potencira za Republiku Hrvatsku koja zapravo nema svog ugljena. Koja tog energenta nema, a znamo da su termoelektrane koje sad postoje i koje su postojale da su uvozile ugljen uglavnom iz prekomorskih zemalja pa i iz dalekog Brazila. Ovdje je moj kolega prethodnik, gospodin Horvat, govorio upravo o onome čime obiluje naš kraj zajednički Slavonija i Baranja i iskorištenju onoga što može donijeti i u postocima od 10 do 20% povećanju proizvodnje električne energije i uopće toplinske energije u Republici Hrvatskoj. To u ovoj strategiji koja je ovdje pred nama sabornicima nije odveć spominjano niti je davana nekakva velika važnost tome. Ali naša javnost mora znati da Hrvatska izveze 2 milijuna kubika drvne mase. Dakle, to je jedan od glavnih izvoznih artikala ili proizvoda Republike Hrvatske. Od ta 2 milijuna kubika drveta 85% je sirovina, dakle trupci. 10% je poluproizvod poput furnira i 5% je dakle gotovi proizvod. Termoelektrana u Pečuhu u Mađarskoj koja se pokreće i iskorištava upravo drvenu masu i biomasu poput kako je kolega rekao i granjevine i okoraka nakon obrade u pilanama i drvnim industrijama i kukuruzovinu koja se danas zapravo i nema nekakvoga, zavarava se i slamu, troši hrvatsko drvo uglavnom za proizvodnju električne energije. I to je njima isplativo i ekološki potpuno održivo i čisto. Vrlo zanimljivo. Mi imamo u Hrvatskoj i civilnih udruga poput udruge "Za razvoj Hrvatske" koja se bavi ovom problematikom i koja ima odlične prijedloge u svezi energetskog razvoja Hrvatske, ali ja ne znam ili pitam predstavnike Vlade jesu li oni konzultirali takvu takvu udrugu, udrugu "Za razvoj Hrvatske" koja ima i svoju platformu i svoju strategiju energetskog razvoja Republike Hrvatske. Nadalje, Hrvatska kako ovdje piše, gotovo bih rekao pomalo kao u nekom eseju sa lijepim željama, a bez konkretnih odrednica, je na takvom zemljopisnom i geografskom položaju kako ono kažu: "Bogom dana" da može iskorištavati i koristiti alternativne izvore energije. Kada bi, vidite, Program za iskorištavanje solarne energije, energije energije sunčevog svjetla koja je potpuno besplatna postoji i u sjevernoj i dalekoj Švedskoj, a da ne govorimo o Italiji, Španjolskoj, pa evo postoji i u Austriji. Je li Vlada Republike Hrvatske ikada donijela ikakvu odluku kojom bi poticala domaćinstva, dakle fizičke osobe i jasno i pravne, poticala financijski, dakle novčano, kao što potiče i poljoprivredu za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda da za postavljanje sunčevih kolektora za iskorištavanje sunčeve energije. Može li Vlada Republike Hrvatske također određenim kreditnim garancijama poticati također ovaj vid izgradnje naprava kojim bi se iskoristila sunčeva energija? Izračunato je u nekim znanstvenim i inim krugovima da bi ukoliko bi se to učinilo i poticalo, poticalo dakle razvoj iskorištavanja sunčeve energije, da bismo uštedili oko 350 do 400 megawata električne energije, a to je upravo ono što proizvodi nuklearna elektrana "Krško" u jednoj godini. Dakle, ono pola naše elektrane, recimo tako naše ili ne naše ne znam pola slovenske, bi bilo zapravo kompenzirano ovakvim načinom štednje, štednje, a ujedno i proizvodnje električne energije za domaćinstva, bilo mala bilo veća ili za veće objekte poput hotela i ostalih objekata. Jasno da bi uštede nastale i ukoliko bi bio natječaj Republike Hrvatske za tipizirane projekte i tipiziranog, odnosno proizvođača koji bi imao za cijelu Hrvatsku jedinstven model kako bi onda nabavka takvih, da kažem, naprava bila i jeftinija ako je nabavljena u većoj količini. Vidite, prije 2, 3 dana je bio prekinut promet Maslenica-Sveti Rok zbog snažne i presnažne bure. Kad putujemo našom Dalmacijom onda vidimo par onih propelera vjetroelektrana. Nismo li i u tom smislu mogli u ovoj strategiji upisati dalji razvoj upravo tamo gdje se može uhvatiti ova silna energija koja nam i prekida promet, čini štete da bismo to pretvorili u našu prednost u proizvodnju električne energije. O ovoj "zelenoj energiji" o kojoj je govorio i moj prethodnik gospodin Horvat i o tome da Slavonija uz biodizel, dakle biodizel koji se može proizvoditi i poticati proizvodnja, može omogućiti i putem ove zelene energije. Dakle, dodatne kapacitete Republici Hrvatskoj uz ono što se već crpi u Slavoniji, a to je nafta i plin i kojima se osigurava 40% domaćih potreba za ovim fosilnim gorivima. Dakle, uz to Slavonija može dati svoj veliki prilog, svoj veliki .../Govornik se ne razumije./ ... Ukoliko bi bilo interesa u Vladi Republike Hrvatske da ulaže u ove obnovljive izvore energije i ekološki potpuno čiste. Međutim, očito nema puno razumijevanja za takve projekte. Oni su ovdje samo sporadično naznačeni kao nekakva mogućnost, ali da se nešto preciznije i nešto detaljnije o tome govori, toga ovdje nažalost ovdje Ja bih volio kada bi Hrvatska postigla potpunu energetsku neovisnost, pa da onda ne razmišljamo o tome kako uspostaviti dodatne pravce nabavke i dopreme fosilnih goriva, bilo plina, bilo nafte, bilo sa Srednjeg i Bliskog Istoka, bilo iz Rusije. Vidjeli smo prošlu zimu kako je završio taj transport plina preko Ukrajine u tom jednom, ajde da kažem jednim razmiricama između Ukrajine Ukrajine i Rusije i ta ovisnost i Republike Hrvatske, ali i Zapadne Europe zbog ovakvog načina dopreme plina tim pravcem. Dakle, ukoliko bismo mi postigli veću neovisnost, energetsku neovisnost Republike Hrvatske onda ne bismo ovisili niti o pravcu dopreme fosilnih goriva niti o pravcu dopreme fosilnih goriva iz zemalja Sjeverne Afrike, Bliskoga istoka ili Srednjeg istoka tamo iz Kazahstana itd. O tome da li ćemo mi povećati neovisnost Republike Hrvatske do 2020., sada je teško reći. Jer evo u prethodnim dokumentima koji su ovdje doneseni, kako je rekao gospodin Jurčić, pitamo se koliko je nakon nakon donošenja tih dokumenata uopće povećana energetska neovisnost i proizvodnja električne energije u Hrvatskoj, bili su napisi u novinama, ja ne znam da li je to bio ozbiljan napis ili su podaci došli od povjerljivih ili nepovjerljivih izvora, da bi Hrvatska sufinancirala ili financirala izgradnju nuklearne elektrane u nuklearnoj velesili Albaniji? Tako smo mi prije u ono bivšoj državi, dakle Republika SR Hrvatska, je financirala izgradnju blokova u termoelektranama Kolubara, u termoelektrani čini mi se Kakanj i Tuzla, pa u termoelektrani Gacko itd. i kako je to sve završilo, mislim da dobro znamo. Zar mi u Hrvatskoj, zar mi saborski zastupnici, zar Vlada Republike Hrvatske ne razmišlja o tome da svaku i najmanju mogućnost koja se pruža u ostvarenju energetske neovisnosti baci na ostvarenja u Republici Hrvatskoj i sa resursima koje posjeduje Republika Hrvatska. Od bogom danom sunca i vjetra na jugu ili na našem Primorju, pa do zelenih energenata u Slavoniji, Baranji i drugdje. Zbog toga ova strategija je jedan lijepi domaći uradak, jedan esej, krasan, lijep, uređen, ušminkan, dotjeran, ali zapravo ništa posebno ne nudi u odnosu na one dokumente koji su ranije doneseni. I bojim se da ova strategija neće imati nekakvog posebnog efekta za razvoj energetskog sustava u Republici Hrvatskoj. Pa ga klub Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje, ne može i prihvatiti.

gospođo potpredsjednice, državni tajniče. Zelena knjiga u Hrvatskoj bila je na raspravi dosta dugo. Javno dostupna. Mnogi su se u tu raspravu uključili. I u smislu budućnosti i hrvatske sigurnosti u energiji, ona je imala u sebi dva moguća scenarija. Plavi scenarij predviđao je izgradnje dvije termoelektrane na prirodni plin i dvije termoelektrane na ugljen do 2020., ukupnih snaga 2 tisuće megawata. Ja sam taj plavi scenarij nazvao "Dva Gasporma i dva RV-a". Zeleni scenarij predviđao je dvije termoelektrane na plin, jednu nuklearku ukupne snage tisuću 800 megawata. Ja sam to nazvao "Dva Gasproma i jedan Westing hous". Bijeli scenarij predviđao je jednu termoelektranu na prirodni plin, jednu termoelektranu na ugljen i jednu nuklearku. Dakle, to bi bio "Jedan Gasprom, jedan RV-e, jedan Westing hous". U strategiji koja je došla nakon te rasprave k nama, upisano je da će Republika Hrvatska do 2020. izgraditi termoelektrane na ugljen snage tisuću termoelektrane na plin tisuću 200 megawata. Da će se kod hidroelektrana povećati kapaciteti za 300 u što je uključeno i ovih skromnih 40 megawata Lešća i da će se do 2012. donijeti odluka o izgradnji nuklearne elektrane pretpostavljam snage negdje oko tisuću.

Hrvatska bi trebala izgraditi ili izvršiti pripremu za izgradnju megawata. Ja vas želim podsjetiti da je od 1990. godine do danas, Hrvatska uspjela izgraditi jednu hidroelektranu snage 40 razumije. Prema planu 2004., 2008. Uprava Hrvatske elektroprivrede citiram iz dokumenta: "Prednost u gradnji hidroenergetskih objekata treba dati višenamjenskim objektima, objektima za koje postoji visoki stupanj gotovosti potrebne dokumentacije za donošenje odluke o gradnji.". Temeljem toga bilo je planirano izgraditi ili započeti graditi TE TO Zagreb snage 100 megavata, LTO Zagreb 100 TE Sisak 250, TE Osijek 250, Lešće 40, TE Podsused 43, Kršić 7,8,

u razdoblju 2004./2008. dakle izgraditi ili pripremiti za izgradnju. Od svega ovoga što je bilo planirano uspjeli smo završili sali bez odluke o koncesiji Hidroelektranu Lešće snage 40 megavata. Sada Vlada tvrdi da ćemo u slijedećih 10 godina izgraditi kapacitete snage 3 ne 370, ne deset puta više nego sto puta više u slijedećih deset godina no što je u proteklih Veoma ambiciozno, veoma smjelo a posebice zbog toga što strategija i tih 3 tisuće 700 megavata novih kapaciteta 98% temelji se na uvozu, uvoznoj sirovini. U strategiji na stranici 11 strateško vodstvo piše i slijedeće: "Iskorištavanje povoljnog geopolitičkog položaja za njezino profiliranje kao regionalnog energetskog čvorišta.". međuvremenu izgradnja plinovoda Južni tok je zaobišao Hrvatsku. Ja vas podsjećam na prošlu zimu i plinsku krizu i onaj dan kada je u Moskvi ruski predsjednik i predsjednik Vlade imao sastanak sa vladama država zainteresiranima za izgradnju plinovoda iz Rusije prema ovom dijelu Europe na koji naš predsjednik Vlade Sanader nije išao nije išao a dva dana prije toga direktor "Gasproma" je bio u Ljubljani i primili su ga i predsjednik države i predsjednik Vlade a četiri dana nakon tog sastanka u Moskvi Republika Slovenija potpisala je dogovor sa Rusijom o Južnom toku odnosno kraku Južnog toka koji zaobilazi Hrvatsku i ide u Sloveniju. Dakle, iskoristili smo povoljno geopolitički položaj za Južni tok. Deset godina Italija je bila zainteresirana za polaganja podmorskog kabla za distribuciju struje a Hrvatska elektroprivreda nije bila sposobna dogovoriti taj posao i tad su Talijani taj ugovor napravili sa Crnom Gorom. Šest godina u Hrvatskoj traje rasprava o terminalu za ukapljeni plin, od toga osim ideje nemamo ničega i opet smo jako dobro iskoristili povoljni geopolitički položaj. Prije nekoliko mjeseci prodali smo skladište plina Okoli Mađarima, susjedima. Da smo taj novac investirali u izgradnju novog skladišnog kapaciteta mogao bi razumjeti da se radi o početku realizacije ove strategije. Međutim, novac dan za skladište ne znači ništa jer sada moramo još otkupiti još i plin u tom skladištu, čini i se da se radi u iznosu od 570 milijuna koje MOL traži za plin u tom skladištu. Sada je listopad mjesec. Ja pitam da li je skladište Okoli puno, dakle da li se u njemu nalazi 640 milijuna prostornih metara plina koliko su njegovi kapaciteti. I upozoravam da ako i je puno da je to samo 15% godišnjih potreba ili potrošnje plina u Hrvatskoj koje iznosi oko 4 milijarde prostornih metara. Svi potezi Vlade unazad nekoliko godina kada je energija u pitanju bili su i jesu suprotni od ovoga što u strategiji piše jer umjesto razvoja kapaciteta skladištenja plina mi smo kupili postojeći bez plina a sad bi tek trebali kupiti i plin kompletna strategija povećanja kapaciteta u proizvodnji struje bazira se na uvozu a položaj i taj geopolitički značaj tobože kojega imamo kada je u pitanju transfer energije s istoka prema Zapadnoj Europi nismo iskoristili. Zbog te preambicioznosti koja je u strategiji opisana ali i iskustva koja do sada imamo teško mogu vjerovati da će ovo što je zapisano biti strategija koja će biti izvršena. Ovo je zapravo popis lijepih želja jer nisam našao nijednu rečenicu kako i kojim novcem će se realizirati ono što je planirano da Hrvatska investira do 2020. godine. Dakle, prihvaćam popis lijepih želja ali ne i strategiju. Hvala. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Na redu je zastupnica Mirela Holy. Hvala. Poštovana potpredsjednice. Na samom početku izlaganja o Prijedlogu strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske želim reći da neću podržati donošenje ovog strateškog dokumenta. Za to postoji cijeli niz razloga. Prvi i osnovni razlog jest to što ova strategija nije održiva i ne uvažava zahtjeve zaštite okoliša te ne odgovara na ključne postulate energetske sigurnosti. Realizacijom ovog dokumenta bi se nažalost u znatnoj mjeri povećala a ne smanjila ovisnost Hrvatske o uvoznim neobnovljivim fosilnim energentima što je slabi trbuh sadašnjeg energetskog sektora Hrvatske. Najvažnije mjere za jačanje energetske sigurnosti su, da podsjetim, smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima te samo jednom izvoru uvezene energije, povećanje broja dobavljača, iskorištavanje domaćih fosilnih izvora energije ili pak obnovljivih izvora energije te smanjenje ukupnih zahtjeva za energijom uvođenjem različitih mjera štednje i učinkovite potrošnje energije. Prijedlog strateškog dokumenta o kojem danas raspravljamo nažalost ne udovoljava većini nužnih mjera energetske sigurnosti. Šteta da nam u strateškim promišljanjima ekonomske budućnosti zemlje kao pozitivan primjer ne posluže primjeri poput onog islandskog. Naime, Island planira do 2050. postati energetski neovisnim i to korištenjem 100% obnovljivih izvora energije. Nažalost, Hrvatska nije tako ambiciozna, a to vidimo iz ovog prijedloga energetske strategije. Smatram kako se ovaj prijedlog strategije temelji na čak nekoliko vrlo dvojbenih teza. Kao prvo, glavni razlog za donošenje ovog strateškog dokumenta je udovoljavanje zahtjevima za smanjenjem emisija stakleničkih plinova, odnosno poštivanje odredbi Kyoto protokola. Podsjećam da mi imamo energetsku strategiju koja je donesena 2002. godine i do vrijedi do 2012. godine, a koja se uopće ne realizira ali je prema ocjeni predlagatelja neprikladna upravo zbog neudovoljavanja zahtjevima iz Kyoto protokola. No, ovaj prijedlog strategije umjesto da predviđa smanjenje ovisnosti Hrvatske o fosilnim gorivima, čini upravo obrnuto, a računa i s povećavanjem proizvodnje i potrošnje i to u većini slučajeva upravo iz fosilnih goriva. činjenice govore suprotno od tvrdnje autora ovog dokumenta, jer ukupna potrošnja energije u Hrvatskoj već nekoliko godina ne raste već pada. Tako je primjerice u 2006. godini ukupna potrošnja energije u Hrvatskoj smanjena za 0,3%, a energetska intenzivnost odnosno potrošnja energije po jedinici BDP-a smanjena je za 4,8%, ali je još uvijek znatno više no u europskim zemljama, a to govori o vrlo niskoj energetskoj učinkovitosti u Hrvatskoj. Naime, u odnosu na prosječnu energetsku intenzivnost u Europskoj uniji koja iznosi 27, energetska intenzivnost bila je veća za 11,8%. Energetska intenzivnost tj. potrošnja energije po jedinici BDP-a u Hrvatskoj je čak dva puta veća no u članicama Europske unije. Hrvatska jako kasni zbog toga u energetskoj efikasnosti za članicama Europske unije. Dakle, potrošnja energije je padala u proteklih nekoliko gospodarski pozitivnih godina, a sada se suočavamo s padom gospodarskih aktivnosti što će zasigurno dovesti do dodatnog smanjenja potreba za energijom. Neobično je da prilikom izračuna hrvatskih potreba za energijom predlagatelj uopće ne razmišlja i o konstantnoj depopulaciji Hrvatske koja također podrazumijeva pad potreba za energijom. Drugim riječima, ovim prijedlogom strategije potencira se energetska rastrošnost jer se predviđa godišnje konstantno povećavanje energetske potrošnje od 2,7%. Podsjećam da je službena politika Europske unije do 2020. godine smanjenje ukupne potrošnje energije od 9%, a ne povećanje potrošnje pa postavljam pitanje zašto i sada ne slijedimo naputke iz Stoga se postavlja pitanje i nisu li brojke u ovoj strategiji prenapuhane i zbog čega jesu. Treba reći da se cijela strategija oslanja na nekoliko megaprojekata kako u elektroenergetskom sektoru tako i u smislu dobave primarnih energenata i to su velike termoelektrane, nuklearna elektrana, LNG terminal, plinovod Varosfold-Slobodnica, Jadransko-jonski plinovod, družba Adria, PEOP. Medienergetski projekti osim primarne funkcije tretiraju se i kao motor nacionalno-gospodarskog rast. No megaprojekti osim rasta BDP-a donose i mnoge rizike, ekološke poput velikih negativnih utjecaja na okoliš te zdravlje ljudi i životinja, ekonomske jer su to velike investicije bez sigurnosti isplativost takvih projekata, forsiranje fosilnih goriva ugljen, plin, nafta i neobnovljivih izvora energije poput uranove rudače, donose i veliki rizik od globalne krize svakog pojedinog energenta. Osim toga, zanemarivanje diverzifikacije posebice malih ili manjih i lokalnih energetskih projekata, ulazak multinacionalnog sektora u najvažnije energetske projekte i ovisnost o nadnacionalnim korporativnim interesima, odustajanje od temeljnih odrednica dugoročne energetske sigurnosti samo su neke od slabosti strategije koja se gotovo isključivo oslanja na megaprojekte. Želim se osvrnuti i na ozbiljne slabosti nuklearnog scenarija. Naime, svima nam je dobro poznato da nuklearna energija u smislu zaštite okoliša i zdravlja ljudi i životinja može biti vrlo razorna. Havarije nuklearki izazivaju nemjerljivu štetu okolišu, trajno zagađenje prirode i veliku fatalnu opasnost za zdravlje ljudi i životinja. Osim toga, ne postoji apsolutno siguran način zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Nuklearna energija je neobnovljivi izvor energije i ne može se ubrojiti u tzv. alternativne energetske izvore. Radi se o vrlo skupom projektu koji podrazumijeva dugoročno planiranje, a postojeće energetske probleme treba riješiti danas, a ne za 20 godina. Kako sada stvari stoje, ako se Hrvatska odluči za nuklearnu elektranu njena će snaga biti oko 1000 megawatta i to je za trećinu veća od nuklearke Krško, a približna vrijednost investicije je oko 4 milijarde eura. Nuklearna energija u Republici Hrvatskoj prema tvrdnjama energetskih stručnjaka upitna je iz tehničko-ekonomskih razloga. Zbog relativno malog elektroenergetskog sustava nije optimalno graditi elektrane ekonomski prihvatljive najisplativije veličine. Iskustvo razvijenih zemalja pokazala su da ekonomska isplativost nuklearne elektrane ovisi o broju elektrana koje će se graditi u sustavu. Za nacionalno ekonomiju isplativo je ulaziti u nuklearni program tek kada se predviđa instalacija oko 10 tisuća megawata, dakle nekoliko puta više od sadašnjeg hrvatskog elektroenergetskog sustava. To znači planirati i ulagati kao da ćemo graditi palaču, a na kraju ćemo sagraditi kolibu. Osim toga, nuklearna energija otvara relativno mali broj doduše dobro plaćenih radnih mjesta, a izuzetno je kapitalno intenzivno. S obzirom na to da se u svijetu trenutno gradi nekoliko nuklearnih elektrana, posebice u Kini i Indiji, za 20-tak godina moguća je kriza dobave uranove rudače kao energenta. Država bi trebala inzistirati na tome da investitor mora nužno predvidjeti financiranje cjelokupnog životnog ciklusa elektrane čime bi u sadašnjim uvjetima takva elektrana bila neisplativa. Na kraju rasprave postavljam pitanje možemo li drugačije? Smatram da možemo, bez dominacije megalomanskih projekata, realnijim predviđanjem rasta potrebe za energijom, s više štednje energije i uz povećanje energetske učinkovitosti, davanjem veće pažnje obnovljivim izvorima energije i manjim lokalnim regionalnim projektima, decentralizacijom energetskog sektora i poticanjem energetske neovisnosti regija, ulaganjem i poticanjem kreativnih rješenja usmjerenih prema korištenju novih obnovljivih i čistih izvora energije. Treba naglasiti da ne postoji čista tehnologija ugljena, jer je carbon capture and storage tek u eksperimentalnoj fazi, a ta bi tehnologija znatno poskupila cijenu struje dobivenu iz ugljena što je glavna prednost tog energenta. Nuklearna opcija ekonomski i ekološki je neprihvatljiva za Hrvatsku, kao što sam već rekla, zbog toga što ulažemo kao da ćemo graditi palaču, a na kraju sagradimo kolibu i postavljam pitanje jesmo li uopće toliko bogati. I zbog toga smatram da promišljena energetska politika podrazumijeva intenzivnu diverzifikaciju

nužno je posebno razvijati obnovljive izvore energije koji su tek periferni aspekt ove strategije. I na kraju bih samo podsjetila da je programom rada ove Vlade i koalicijskom sporazumom koji je ustvari predložak za program rada ove Vlade bilo rečeno da je moratorij na nuklearke što ova strategija pobija. Pa pitam da li je u Vladi se nešto dogodilo i što se dogodilo da je HSS kao vrlo oštri protivnik nuklearne energije prihvatio i podržat će, pretpostavljam, ovu strategiju? Hvala lijepo. Imamo dvije replike na ovu raspravu. Prvi se javio kolega Dragutin Bodakoš. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala lijepo potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Pa moja kolegica Mirela je spomenila da upravo obnovljivi izvor energije, da je to osnova za osiguranje dovoljnih količina energije. Međutim kolegice Mirela upravo iz svih ovih strateških dokumenata koje ovdje imamo vidimo da se upravo ide na jedno minoriziranje korištenja ovih obnovljivih energenata. Upravo i u ovoj konstataciji da ova strategija će definirati dinamiku poticanje izgradnje obnovljivih izvora energije u pojedinim četverogodišnjim razdobljima. Sve to pokazuje da je i ova strategija jedna predstava u kojoj i ova rasprava i ova usvajanja koja će slijediti poslije toga ukazuju kao da se nešto radi, vezano za strategiju. Međutim svi oni ostali elementi koji govore da bi se ta strategija trebala usmjeriti i prema ovim obnovljivim izvorima energije, oni nisu ovdje ni definirani niti se pokazuje da će se oni kao takovi i trebati i htjeti realizirati. Jer sigurno bi trebalo, ako smo konstatirali da je jedina, ovi obnovljivi izvori energije da su jedina, jedini omogućavaju energetsku neovisnost, tada bi trebali i otvoreno reći da i ovo pitanje rješavanja klimatskih promjena sa ovim obnovljivim izvorima energije će biti najkvalitetniji. Jer i evo i jučer valjda smo čuli pitanje i topljenje leda na Sjevernom polu gdje kroz 10-ak ili 20 godina očekuje se i stvaranje jedne, novih mora. Sve to je sigurno kroz ovakvu energetiku i energetsku učinkovitost drugih izvora energije da bi trebali dovesti do određenih problema. I upravo zbog toga smatram da ovakva strategija ne daje pozitivan pomak. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Prije nego što dam riječ kolegici Holy koja ima odgovor na repliku, ja bih vas zamolila da se držite vremena svi. Zastupnica Holy. Hvala. Pa kolega vi ste apsolutno u pravu. Ja bih ovdje htjela spomenuti da je Hrvoje Požar prije nekoliko godina izradio jednu strategiju, odnosno jedan dokument o potencijalima iskoristivosti obnovljivih izvora energije do 2020. godine i da su ta predviđanja u principu u tom dokumentu znatno veća i ambicioznija no što mi imamo u ovoj strategiji. Pa tako se u ovoj strategiji predviđa o uvođenju nekakvih 80 obnovljivih izvora energije, a Hrvoje Požar na temelju različitih izračuna predviđa da su potencijali Hrvatske 240 megawata u tom smislu. I postavlja se pitanje zbog čega nismo išli na maksimalizaciju tih potencijala.

da ovo je strategija energetske rastrošnosti, a ne energetske učinkovitosti. Ja ju moram malo ispraviti jer jedna od najvažnijih mjera energetske učinkovitosti koja je ovako prošla mimo svih i mimo mimo pažnje hrvatske javnosti, a odnosi se na najvažnije energente električnu energiju su tzv. ugovori sa povlaštenim potrošačima, a kojima se duplo naplaćuje isporučena električna energija, odnosno plaćaju se računi za potrošene kilovat sate te za prijenos električne energije. Na taj način se i duplo plaća PDV i na taj način mnoge jedinice lokalne samouprave umjesto stvarno provode mjere energetske učinkovitosti gaseći javnu rasvjetu s obzirom da su ti računi gotovo 100% veći u odnosu na prošlu godinu kada nije bilo tih ugovora za povlaštenu energiju. Vjerojatno se tim sredstvima plaćaju i ogromne dubioze hrvatske elektroprivrede, ono, u onaj uvoz električne energije koji je mimo pameti, mimo svih i mimo zdravog razuma ekonomske logike. Dakle ovo doista u ovom trenutku nije nikakva strategija razvoja, energetskog razvoja Republike Hrvatske nego je ovo doista kako je to netko rekao strategija daljnjeg osiromašenja Hrvatske i državnog državnog proračuna, ali isto tako i svih građana. Hvala. **Antunović, Željka (SDP)** Odgovor na repliku, zastupnica Mirela Holy. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala. Poštovani kolega, ja doduše nisam u svojoj raspravi uopće spominjala različite dubioze u smislu poslovanja našeg hrvatske elektroprivrede. Vjerujem da će neki drugi kolege o tome nešto reći u svojim raspravama. Ali da činjenica je da znači problem sa ovom energetskom rastrošnošću može proizlaziti upravo i iz tih problema koje ste vi spomenuli, a kojima treba dati u svakom slučaju veliku pozornost i pažnju. Riječ je zatražila u ime predlagatelja državna tajnica Tamara Obradović Mazal. Izvolite. **Obradović ima još prijavljenih za raspravu, a s obzirom da su se neke teze do sada provukle koje bih voljela na neki način usmjeriti u onom u onom dijelu koji strategija to već pokriva, odnosno neke teze pokušati barem korigirati. Skrećem pažnju da se obnovljivim izvorima energije u strategiji itekako bavimo. Da je cilj dosegnuti razinu ukupnog udjela od 20% do 2020. godine. Znači prateći onaj trend i sa našim gospodarskim kapacitetima, prateći trend Europske unije dići razinu na kojoj i Europska unija ima razinu udjela obnovljivih izvora od 20% do 2020. godine. Oni su prepoznati kao naš domaći izvor energije, oni mogu pomoći ne u 100 postotnom iznosu i to pretpostavljam da svi znamo i da smo svi svjesni da obnovljivi izvori energije ne mogu preuzeti 100 postotni kapacitet podmirenja svih naših potreba. Dakle, oni mogu pomoći prevladati dio energetske ovisnosti, sudjelovati u njezinom smanjenju ali ne mogu preuzeti apsolutno 100%-tni kapacitet. Ima li alternative? Naravno, možemo biti u mraku i možemo se grijati međusobno toplinom vlastitih tijela, ali moramo priznati da osim obnovljivih izvora energije mi moramo posegnuti i za konvencionalnijim metodama korištenja energije. Reklo se da se zapravo u Hrvatskoj ne reguliraju metode korištenja obnovljivih izvora energije, da se ne potiču proizvođači, da se ne potiču domaćinstva i u tom segmentu nadam se da će se to prenijeti, mi imamo barem pet koji reguliraju obnovljive izvore energije i koji definiraju daljnje poticanje proizvodnje električne energije upravo iz obnovljivih izvora energije, imamo konkretno poticajni program poticanja samih domaćinstava i to kroz zagarantirani otkup električne energije u iznosu osam puta većem od većem od konvencionalnog izvora električne energije ili primjerice u usporedbi osam puta više nego što se plaća cijena struje dobivene iz hidro potencijala, korigirala bih Hrvatska ne potiče i nema program poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije. Kada smo još na toj temi samo bih spomenula da imamo barem 250 tekućih zahtjeva za izgradnju objekata kojima će se proizvoditi električna energija iz potencijala vjetra. Kada smo kod potencijala vjetra netko je spomenuo Dalmatinu odnosno vjetroelektrane koji zaustavlja se most zbog bure a vjetroelektrana ne koristi svoj kapacitet. Jedna mala tehnička ispravka, kada je bura onom svojom žestinom, tada od vjetroelektrana potencijala nema, vjetar mora biti optimalan, tek tada kada je bura ne govorimo o mogućnosti uopće korištenja vjetroelektrane, na neki na neki način točnosti radi i naše javnosti ne bismo stavljali ta dva pojma u kontekst. Isto tako, željela bih napomenuti da u dijelu koji se tiče same Strategije iz 2002. godine koja se donijela, mislim da je pošteno reći da dokument koji je donijela jedna Vlada pozitivna je činjenica da Vlada jednostavno nastavlja one pozitivne crte navedene u onoj prijašnjoj strategija i ova Strategija nastavljajući se na raniju strategiju se širi na teme koje možda nisu u datom trenutku nisu bile predstavljene u tadašnjoj strategiji, dakle ovo je jednostavno iskorak prema okolnostima u kojima se sada nalazimo, iskorak prema učinkovitošću, iskorak koji uzima u obzir NLG iskorak koji se mora napraviti uzimajući u obzir potpisan Kyoto protokol i emisije. Dakle, jednostavno nadogradnja onoga što se na neki način se napravilo 2002. bez ikakve želje ulaska u polemiku. Još samo dvije stvari, Južni tok. Zastupnik Lesar je rekao da smo izgubili Južni tok, nije istina, pregovori za Južni tok se još uvijek vode, sa Slovenijom se potpisao sporazum o nalaženju načina da krak dolazi preko Slovenije, a što se tiče Italije i podmorskog kabela također bih ispravila mi smo prošli tjedan ugostili visokog gosta iz Italije, pričali smo upravo o podmorskom kabelu između Italije i Hrvatske, naši razgovori itekako su intenzivni po tom pitanju i netočna je tvrdnja da smo od podmorskog kabela sa Italijom odustali, razgovori su i dalje otvoreni. Hvala. Hvala lijepa, gospođo potpredsjednice. Pa ispravljam navod, ili bolje rečeno želim preciznije utvrditi navod gospođe državne tajnice a vezano je državno poticanje korištenja obnovljivih izvora energija. Točno je da država potiče obnovljivi izvor energije to je točno, ali da li je poticanje proizvođač električne energije iz energije sunca putem ... trebao je 58 dozvola i trebalo mu je 5 godina. Ako je kolega 58 dozvola i 5 godina postupka poticanje onda mislim da neke stvari nisu u redu i da neke stvari u relacijama ne štimaju. Prema tome, ispravljam netočan navod a to je da država potiče, država potiče, potiče ali na način koji je neostvariv za konačne korisnike. **Antunović, Željka (SDP)** Drugi ispravak zastupnica MIrela Holy. **Holy, Mirela (SDP)** Ja bih htjela ispraviti dio navoda koji se veže uz nastavak odnosno nadogradnju prethodne strategije od strane ove garniture, tu bih htjela spomenuti da nije točno da se nastavlja zato što je prethodna strategija poštivala moratorij na izgradnju nuklearnih elektrana do 2015. godine sukladno programu prostornog razvitka Republike Hrvatske a ova strategija taj naputak zanemaruje jer se kroz 3 godine kreće u postupak znači početka izrade dokumentacije za nuklearnu elektranu i to ne može biti nikakav nastavak i nadogradnja neke strategije. Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom, riječ dajem zastupniku Danielu Srbu. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo poštovana potpredsjednice, gospođe i gospodo zastupnici. Mi danas razgovaramo o strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske, no međutim, bilo je ovdje već rečeno da nije bilo posebice nigdje ovdje u ovom Domu raspravljano o provođenju i stanju provedbe Strategije usvojene 2002. godine. NO međutim, postavlja se pitanje zašto je to tako, da li smo zadovoljni dosadašnjim provođenjem prethodne strategije, što je po njoj učinjeno, zašto se došlo u situaciju da je potrebna izgradnja u sljedećih 10 godina kao što je rečeno, 100 puta većih kapaciteta nego što je izgrađeno u prethodnih 20, dakle dakle dolazimo u jednu očito zabrinjavajuću situaciju kada je u pitanju opskrba posebice električnom energijom u Hrvatskoj. Dopustite da ja iznesem jednu svoju objekciju, mi danas raspravljamo ovdje o ovoj Strategiji a da praktično niti ovu Strategiju nije predstavio stručnjak za energetiku. Stručnjaci za energetiku u Hrvatskoj vladi su praktično na margini, oni ne mogu utjecati na donošenje ključnih odluka, mi moramo biti svjesni toga da su HEP i INA tvrtke koje su, od kojih je jedna do sada bila u državnom vlasništvu a više nije, jedna još je, tvrtke koje imaju najveći utjecaj na razvoj energetskog sektora u Hrvatskoj, ali ne može nitko tko je zadužen za energetiku u Vladi, ne mislim pri tom na ministra, praktično zahtijevati razrješenje uprave zbog toga što se ne provodi Strategija energetskog razvoja. To je ono što je dovelo cijeli energetski sektor u situaciju u kojoj je danas, dakle Vlada nije imala dovoljno volje baviti se ovim problemom, drugi problemi su bili prioritet i zbog tog smo došli u ovakvu situaciju. Naravno da je i u pripremi svih dokumenata pa i ove strategije bio veliki utjecaj i HEP-a i INE. Naravno cilj je ovom strategijom kao što je navedeno osigurati kvalitetnu, sigurnu, dostupnu i dostatnu energiju, energiju, ali ona mora biti konkurentna. Dakle, mi moramo imati sigurne izvore energije, ali oni moraju biti konkurentni jer cijena energije koja se nudi praktično u konačnosti gospodarstvu bitno utječe na konkurentnost našeg gospodarstva. Mi smo imali posljednjih godina veću potrošnju, veći rast potrošnje energije od rasta bruto društvenog proizvoda i o tome je bilo dosta riječi ovdje, to je jedan zabrinjavajući podatak. I na temelju tog podatka zapravo rade se i određena predviđanja potrošnje. Mi imamo iznimno veliku potrošnju energije u domaćinstvima, a isto tako odviše se često vodila i socijalna politika preko cijene energenata što zapravo katastrofalno utječe na cijeli energetski sektor njega onda praktično udaljava od tržišnog poslovanja, dovodi ga u situaciju da postaje neekonomičan, gomilaju se gubici i cijeli se sektor ne razvija. To je nešto izuzetno opasno i čega se treba u budućnosti apsolutno maniti. međutim, u strategiji je navedeno da je i ovo moguće izvozno orijentirana djelatnost. Moguće da, ali u praksi nažalost ne. Imamo uvoz električne energije, imamo nemali uvoz i opreme iako imamo i sjajne hrvatske tvrtke koje su se bavile krupnom energetikom. Vjerujem da mi na razini naših stručnjaka, na tehničkoj razini možemo pokriti sve potrebe Hrvatske, no međutim bitno je i da se politika angažira kako bi se potrebe za električnom energijom, prije svega Hrvatske, u sljedećim godinama nadoknadile. Pitanje geopolitičkog položaja i tranzitnog potencijala, mi imamo doista jedan izvrstan geopolitički položaj, no međutim premalo se koristio tranzitni potencijal i tu je bila potrebna veća angažiranost i Vlade i politike prije svega kako bi se ključni energetski pravci doista zatvarali preko Hrvatske jer to bitno može utjecati i na gospodarski razvoj s jedne strane, s druge strane i na strateški položaj Hrvatske pa u tom smislu i budućnost. To su za hrvatsku državu područja od iznimnog značaja i njima se mora posvetiti posebna pozornost. Što se tiče određenih segmenata, prije svega recimo poticanje kogeneracije. Ono je ovdje navedeno kao jedna od djelatnosti kojom će se povećavati i energetska učinkovitost s jedne strane, s druge strane dobili bi više izvora energije, no međutim što to u konkretnom slučaju znači? Mi imamo iznimno velik sektor u državnom vlasništvu gdje je isplativa primjena tih tehnologija, gdje se ne događa praktično ništa jer se bave drugim problemima te institucije. Dakle govorim o velikim industrijskim kapacitetima još uvijek u državnom vlasništvu s jedne strane, ali tu su i bolnice, sektor zdravstva koji je izuzetno pogodan za primjenu kogeneracije, a praktično 12, 13 godina od analiza cijelog tog sektora nije se dogodila niti jedno postrojenje iako ima i ulagača zainteresiranih za to područje. Osim toga, pitanje centraliziranih toplinskih sustava kojima se u određenoj mjeri i prethodnom studijom posvećivala određena pozornost, međutim danas mi dolazimo u situaciju da novim tehnološkim rješenjima postoji pitanje opravdanosti primjerice parcijalne klimatizacije takvih objekata kada se cjelovitom može postići veća ekonomičnost. Dakle, može se postići u krajnjoj liniji manji troškovi za sugrađane, međutim u praksi se to ne događa. U praksi tko god želi postavlja klima uređaje po neboderima, a istovremeno dakle imamo priključenje na centralni toplifikacijski gradski sustav i jednostavno je to eto skupa neekonomično i sa stanovišta građana korisnika i sa stanovišta države u cijelosti. U tom smislu treba donijeti određene mjere kako bi se usmjerio razvoj cijelog toplifikacijskog sustava. Nadalje, ovom je predviđeno strategijom da će Vlada stvoriti uvjet za modernizaciju rafinerija. Mislim da to nažalost više neće biti moguće iako je potrebno jer to je pitanje utjecaja sad na vlasnike rafinerija tako malo da će to iznimno teško ići. Pitanje je tu i geotermalnih izvora i njegovo korištenje. Ja sam duboko svjestan da korištenje geotermalnih izvora neće napraviti ništa revolucionarno u Hrvatskoj, oni su relativno mali, ali se trebaju koristiti. Naša je praksa konkretna dosad se događalo u njoj da praktično država gradi objekte na geotermalnim izvorištima, a da ne koristi pritom geotermalni izvor kao izvor energije nego koristi plin kao primarnu energiju i to zbog toga što je INA vlasnik koncesija primjerice, a više zarađuje na plinu nego na korištenju naših geotermalnih izvora i tu smo orijentirani na uvoz energije umjesto da koristimo vlastite izvore. Dakle, jedna tragična situacija koja se mora spriječiti. Što se tiče solarnih elektrana, postoji na određenim lokacijama interesi stranih investitora. No međutim, događa se da se ne usklađuju prostorni planovi, da s jedne strane nije Županijskim prostornim planom predviđena izgradnja takve elektrane pa onda zbog političkih odnosa se to namjerno koči pa mi svi skupa imamo nerazvijene općine, veliku nezaposlenost, a s druge strane, dakle zbog političkih odnosa niti imamo korištenje ovakvih izvora energije za koji postoje konkretni zainteresirani investitori. Na kraju, što se tiče provedbe cijele strategije ja sam, moram reći, bio u dosta velikoj dilemi ocjenjivajući da li podržati ovakvu strategiju jer postoji dosta primjedbi na nju koju smo ovdje danas imali prilike čuti, no međutim ocjenjujem da se strategija mora provoditi, provedbeni dokumenti vezani uz ovu strategiju doista se moraju donijeti. Ja ću ovu strategiju podržati i stoga što želim da ona se počne što je moguće prije primjenjivati, svjestan svih manjkavosti i činjenice da ona u velikoj mjeri doista predstavlja i popis dobrih želja, ali želim da se zapravo nakon nje dođe i do određenih provedbenih propisa, ali i da se u konačnici raspravlja o tome što je po ovoj strategiji učinjeno i jesmo jesmo li se mi kao država odmakli i hoćemo li doći u situaciju da osiguramo potrebne izvore prije svega električne energije u sljedećih 10 godina. Hvala lijepa na pozornosti. Imamo prvo jedan ispravak netočnog navoda. Kolega Vladimir Ivković. **Ivković, Vladimir potrošači koji leže na geotermalnim vodama, koriste plin zbog interesa INA-e. Ne koriste ga zbog interesa INA-e, nego zbog činjenice što je danas plin jeftiniji, nego je samo korištenje geotermalnih voda. I to je realnost cijene plina. kada usporedite cijene ta dva energenta, onda znate da ovo što imate u prirodi je danas skuplje od onoga što morate kupovati. Hvala. Sada sijede replike. Prva replika, zastupnik Zoran Vinkovi. **Vinković, Zoran (SDP)** Hvala. Uvaženi kolega rekli ste da konkurentnost električne energije utječe na konkurentnost gospodarstva gospodarstva i vjerojatno ste mislili na cijenu električne energije koja je u ovom trenutku jedna od najskupljih u Europi koja plaća gospodarstvo bilo koje zemlje. Imajući upravo u vidu da i gospodarstvo i tzv. povlašteni potrošači plaćaju duplu cijenu električne energije, jednu za potrošene kilovat ili megawat sate, a drugu za prijenos električne energije. Na taj način duplo plaćaju i PDV u državni proračun. Vjerojatno kažem to jedan od načina kako je i Vlada, a isto tako je uprava HEP-a željela podmiriti sve ono što je proizišlo iz ogromnih dubioza koje su napravljene u ovih nekoliko godina. Ne želim da se ova rasprava shvati kao udar na HEP nego prije svega da se kroz ovakve rasprave konsolidira stanje u HEP-u. A jedna od odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je željela riješiti stanje u HEP-u nije svakako postavljanje predsjednika nadzornog odbora za generalnog direktora Hrvatske elektro privrede, jel je upravo ono nadzirao i provodio i amenovao sve ono što se dešavalo u hrvatskoj elektroprivredi u ovih nekoliko godina. zemlje razvijene zapadne Europe koji žele razvoj određenog industrijskog i gospodarskog sektora, traže načine i mogućnosti kako i kroz cijenu energenata pogodovati i učiniti svoje svoje gospodarske subjekte što je moguće konkurentnijima. Pa u tom smislu se osiguravaju i posebne cijene električne energije koje su za njih pogodnije. No to kod nažalost nije slučaj. Kod nas se godinama još iz bivšeg sustava vodi jedna drugačija politika u kojoj zapravo gospodarski subjekti plaćaju višu cijenu električne energije, a to je neprihvatljivo.

plan provedbe aktivnost koje su definirane strategijom i u potpunosti se slažem s vama. Ali sada moje pitanje. Da li bi bilo korektno kada raspravimo o ovoj strategiji, da smo imali prilike raspravljati o izvršenju plana provedbe postojeće strategije, što je i zakonska obveza Vlade i koju mogućnost nam Vlada nije dala? Da li je razlog za to da se stvori raspravom u ovoj strategiji dojam da se nešto u energetici radi, a istovremeno da se prikrije činjenica da u proteklih pet godina u energetici nije napravljeno gotovo ništa, osim plinske krize koju smo imali na početku ove godine i na moguću novu plinsku krizu na koju nas upozorava i Europa u vremenu pred nama. Odgovor na repliku, zastupnik Daniel Srb. analizirati učinke postojeće strategije energetskog razvoja, da ona mora doista doći ovdje i biti predmet rasprave istih stekli su se uvjeti za donošenje nove. No, međutim bez obzira na to, moramo ozbiljno razgovarati o učincima prethodne kako bi mogli donositi sljedeću, a koja će imati praktično značenje ono koje mi svi skupa očekujemo od nje. Hvala lijepo. Nastavljamo sa raspravom. Riječ ima uvaženi zastupnik Jerko Rošin. **Rošin, Jerko (HDZ)** Gospođo potpredsjednice hvala vam lijepo. Kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Učili su nas barem tako da je energija neuništiva, prema tome ne bi trebalo biti problema sa energijom samo je trebamo znati dohvatiti i preuzeti. I čini mi se da se u tome zapravo i sva rasprava bi trebala voditi. I po redoslijedu prioriteta koje bi mogao staviti, onda kaže da je najvažnije da struje imamo, a onda drugo što bi moglo biti da smo u imanju te struje potpuno neovisni maksimalno moguće. Ali na prvom mjestu da je imamo. I u tom smislu razumijem predlagača, bez obzira koliko je kvalitetan prijedlog ili nije kao kada netko ocjenjuje. Njegova je briga da osigura svojom strategijom ono što je nama potrebno, jer jednoga dana ako toga ne bude što se ovom strategijom predviđa, će krivi oni, a netko drugi tko je imao primjedbe na strategiju. U tom smislu shvaćam potpuno probleme koji se postavljaju. No, međutim postavlja se pitanje kako osigurati dovoljne količine, kako osigurati te količini na najjeftiniji način i kako da je osiguranje tih količina potpuno u našim rukama. Malo prije sam sudjelovao u jednoj raspravi, odnosno postavljao pitanja vezana na ocjenu komisije o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, kako to teče. Jedna od tema koja nije bila završena, to je bilo poglavlje 27. pitanje zaštite okoliša i svakako da kada razgovaramo o osiguranju potrebnih količina energije, onda da razgovaramo i o utjecaju na okoliš. Jer nema nijedne energije koju dobivamo, nijednog energenta kojeg dobivamo a da on nema svojevrstan utjecaj na okoliš. Samo je pitanje da taj utjecaj na okoliš bude što manji. Ja se svakako zalažem zato da utjecaj na okoliš bude što manji, da imamo kvalitetnije okruženje u kojem živimo i pokušavam iznaći u tom smislu što bolja rješenja. Ali moja iznalaženje rješenja se ograničavaju samo na pitanje zdravog razuma, ne na pitanje struke. Jer zato nisam kompetentan. Jer mislim da puno toga što ovdje u Saboru izgovorimo ne samo na ovu temu i na drugu temu ima drugačije okvire drugačije okvire i drugačiju konotaciju od one koja predstavlja jednu stručnu ozbiljnu raspravu. No, pretpostavljam kao što sam imao prigode na jednome sastanku odbora čuti za izradu strategije, sudjelovao je jedan renominirani skup ljudi, koji ne znači da su napravili najbolje to što jesu, ali su po nekakvom svom vlastitom uvjerenju napravili najbolje što su mislili da je mada sve ono što struka donosi se opet i rado komentira sa karakterom lobija odnosno određenih poslovnih interesa da se forsira jedan tip energenta na teret drugog energenta. U svijetu se to događa često, svjesni smo pa čak i u farmakologiji i medicini mnogi vjeruju da se pojedine bolesti neke životinjske, svinjske, ptičje gripe izmišljaju da bi se prodali neki lijekovi itd. I zapravo se gubi povjerenje u ono što struka govori ili barem prezentacijom medijskom svega toga počinjemo ne vjerovati u ono kad je netko nešto napravio da je napravio sa dobrim namjerama ili lošim namjerama. Tako je i ova strategija opterećena jednim takvim dvojbama, sumnjama evo kakav sam pokušavam to shvatiti na najpozitivniji način. U svakom slučaju mislim da ono za što se posebno zalažu razne vrste udruga zelenih u pogledu zaštite okoliša da ima svoju vrijednost, da ima svoj značaj možda je čak i određeno prenaglašavanje tog problema upozorava da se ne bi na to zaboravilo ali možda neka ekstremna traženja ali bez pružanja alternative isto tako nisu rješenja jer onda svatko ima pravo nešto kazati a koji nosi odgovornost za to za što se zalaže. Energije imamo u svakom slučaju na raspolaganju. Da bi je dohvatili pitanje je po kojoj cijeni. Tako razumna je ova opservacija u pogledu korištenja domaće neke moguće energije iako je ona bitno skuplja u odnosu na drugu jer se i to napada ako se koristi skuplja cijena nego ona koja je na raspolaganju, ali da alternativnih izvora svakako ima koje Hrvatska ima više nego drugi i na njima bi trebalo poraditi i dosegnuti ono što mislim da je ispravljeno postavljeno u strategiji da se dosegne 20% mogućega što bi svakako dalo ne samo sigurnost nego i tu jednu potpunu neovisnost. Zbog šale radi a ne zbog neke ozbiljnosti da bi ja energiju Draganove noge Kovačevića koji cijelo vrijeme drma nogom ovdje iskoristio kao nekakav dinamo i tu bi se neka sitna energija dobila pogotovo što on to radi sa obe noge

Htio sam samo kazati da je pitanje tih alternativnih izvora vrlo zanimljiva tema o kojoj bi trebalo nešto više, na čemu bi trebalo što više poraditi pa bih vam pročitao mali jedan kratki tekst kolumne moje objavljene prije pet godina na istu ovu temu, zapravo se radi o pronalaženju rješenja energetskih problema. Dakle, da bi se današnja potrošnja nafte u energetskom smislu nadomjestila nekim alternativnim izvorom energije bilo bi potrebno cijelu obalu od sjevera Norveške do juga Španjolske pokriti vjetrenjačama i to širinom pojasa od 10 da bi se kompenziralo .../Govornik se ne razumije./... Takve su barem računice šefa znanosti i glavnog znanstvenika za zaštitu okoliša Engleska Inversa. Taj sam materijal imao u rukama. Ni to mi se baš ne čini nekom senzacijom od rješenja ali jednim od njih svakako da ako druge alternative ne bi bilo. Nuklearna energija izaziva velike kontroverze ali uz sve to 16,9% ukupne električne energije u svijetu dobiva se upravo na takav način prema istim pokazateljima. Međutim, postotak rizika s njom je puno veći, toga moramo biti svjesni. Zato znanstvenici stalno pokušavaju doći do novih sigurnih rješenja koja bi davala korist a ne bi izazivala negativne posljedice za čovjekovo okruženje. Mnoga su odavno u upotrebi barem što se proizvodnje električne energije tiče ali za sve potrebe nisu prikladna. Veliki uspjesi sve se više postižu u korištenju stalno raspoložive energije sunca ali ekonomičnost postignutih rješenja još uvijek je vrlo upitna što ne znači da do godine već neće biti puno racionalnije. Čak se i voda pokazuje kao mogući energent pa se može dogoditi da parkiranje automobila bude još i teže ali barem uz čišći zrak. Političari navodno razmišljaju svega pet godina unaprijed, odnosno onoliko koliko može trajati određeni ciklus borbe za vlast i njeno obnašanje. Menađeri analitički promišljaju i do dvadesetak godina unaprijed sagledavajući svoju budućnost kroz uspjeh tvrtke koju vode. Znanstvenici misle ne vodeći računa o konkretnom vremenu već općenito o budućnosti kao vremenu koje dolazi i s kojim se moramo suočiti. "Obični ljudi" mogu voditi računa samo o onome danas jer se s općom krizom energije već susrećemo a u budućnosti ona može biti samo gora. Zato dok ne riješimo neophodne nove izvore potrebne energije možemo i moramo već danas smanjiti potrošnju. To je moja teza koju bih htio svakako staviti na stol jer se tako smanjuje potreba za novom energijom. Energija se lako troši, teže plaća a sve teže osigurava. Da se samo uštedi nepotrebno i neodgovorno potrošena električna energija po domaćinstvima a domaćinstva troše gotovo 60% energije u svijetu i poslovnim prostorima trafo stanice po gradovima bile bi manje i rjeđe. Da se manje nepromišljeno koristimo automobilima zrak bi bio čišći a nafta bi duže trajala za ono neophodno. Slučaj Rima ne govori o tome kako je nama u prispodobi s njima dobro već što nas čeka u Europi ako ne izvučemo od nje pouku na vrijeme jer u Rimu je grozno, u Milanu katastrofalno sve do Bergama. Možda zraku nade u bolje sutra nudi British Petrol kojega znamo zašto se i kako zove, koji je svoj brend BP počeo tumačiti sa beyond petroleum. Hvala lijepa. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Imamo jednu repliku zastupnika Mirela Holy. Poštovani kolega Rošin, ja bih htjela na neki način replicirati na vaše izlaganje podsjećanjem da danas smo otišli čak korak dalje od koncepta održivog razvoja i da se danas na razini Ujedinjenih naroda govori o konceptu "Green new deala". "Green new deal" podrazumijeva da odustajemo od koncepta gospodarskog rasta i da zadržavamo ideju nultog rasta zbog toga što su i ekonomski stručnjaci a ne više samo zaštitari okoliša prepoznali znači da je situacija u kojoj mi koristimo na sadašnji način naše resurse takva da je neodrživa i da zbog toga moramo mijenjati način razmišljanja, tu paradigmu a to je upravo taj "Green new deal" koji se velikim dijelom oslanja upravo na poticanje obnovljivih izvora energije i tim je putem krenula i Amerika vođena Barackom

da bi bilo dobro kad bi se to svakako moglo postići, razmišljanja o tome su vrlo velika naročito u pogledu rasprava o klimatskim promjenama. To je nesporno. Sudjelovao sam nedavno upravo na takvom jednom skupu u Washingtonu na tu temu gdje se o tome razgovaralo. međutim, ono što predstavlja je …/Govornik se ne razumije./… u svemu ovome skupa je ipak ekonomija, jer ono što je moguće, što je prihvatljivo to je ipak ključ svega. Kad bilo o čemu razgovaramo, razgovaramo o ekonomskim okvirima da možemo opstat. Dakle, ono za što se zalažem to je da se ekonomija ne napusti, ali da se ne napusti isto tako ni pitanje održivog razvoja, odnosno okolnostima u kojima ćemo tu ekonomiju moguću moći živjeti. Jedno bez drugoga nije tako lako sagledavat. Čitav život predstavlja kompromis, ne samo u svom segmentu nego u jednoj svojoj cjelini. Hvala.

Kada govorimo o energetskoj strategiji bitno je na početku reći da moramo znati koji su ciljevi koje pred sebe postavljamo. Cilj je apsolutno da imamo dovoljnu količinu kvalitetne energije hrvatskom gospodarstvu i hrvatskim građanima, odnosno hrvatskom pučanstvu. Energija je naravno najskuplja onda kad je nemamo. Svi smo svjedoci ove godine šta se desilo početkom godine kada su po nekim procjenama direktne štete u hrvatskom gospodarstvu otprilike iznosile 400 milijuna eura, 1% BDP-a skoro, uzrokovane time što nije bilo dovoljno energenta, nije bilo dovoljno plina i nije ga bilo dovoljno zbog toga što aktualna Vlada nije omogućila i nije se pripremila za taj scenarij koji se desio početkom godine. Druga stvar je naravno stabilnost cijelog sustava i stabilnost dobave energije, znači moramo imati nekoliko ili što više proizvođača i dobavljača energije. Treće je sigurnost dobave energije vezano isto za dobavljače pa i sa druge strane vezano i za ekologiju. Smanjenje naravno, strategija mora obuhvaćati i smanjenje energetske ovisnosti o drugim zemljama odnosno pojedinim dobavljačima i naravno povećanje energetske efikasnosti. Što nudi ova strategija? Da li ona nudi energetsku neovisnost Hrvatske? Ja mislim da ne. Strategija ide za time da imamo ovisnost o fosilnim gorivima i sa druge strane da ćemo imati i prijedlogom strategije se otvaraju mogućnosti gradnje nuklearne elektrane, nekoliko elektrana na ugljen. A tko su dobavljači tih energenata, tih sirovina koje su potrebne da te elektrane mogu raditi? Dobavljači za nuklearne elektrane su u najvećem, odnosno 80% znači sirovine obogaćivanog urana dolazi iz samo tri zemlje, znači Rusije, Francuske i Amerike. I sada kakva je to neovisnost koju nama ova strategija nudi? Nikakva. Znači, bit ćemo jako ovisni o samo nekoliko zemalja velikih sila koje će onda moći utjecati na našu energetsku sigurnost i politiku. S druge strane, smatram da je ova strategija zastarjela, zastarjela u jednom dijelu koji se, opet sam rekao, oslanja na više-manje fosilna goriva, a ne razvija, kao što to radi Europska unija, obnovljive izvore energije. Iako u samoj strategiji se spominje koliki će biti udio obnovljivih izvora energije u strategiji su u te izvore energije uključene i hidroelektrane što nije standard u Europi, odnosno u politikama energetskim Europske unije. Netko je rekao da je to popis lijepih želja koje je pitanje da li će se ostvariti. Ja bih podsjetio da smo mi, već imamo na djelu jednu strategiju koja je definirana za vrijeme 2002-2012. godina koja se nije ostvarila i koja je koja je dijelom i uzrok svih ovih problema koje smo imali vezane za energiju početkom ove godine. Nisu se napravile elektrane koje su bile zacrtane tom strategijom. Ova aktualna Vlada i prošla Vlada nisu napravila u zadnjih pet godina ono što je bilo planirano i zbog toga je Hrvatska energetski sad u vrlo teškoj situaciji. I ne samo to, nego smo išli korak dalje, netko je to isto spomenuo, išli smo kupovati skladište plina Okoli od privatne tvrtke umjesto da smo investirali u novo skladište plina i na taj način zaštitili hrvatske građane koji će može biti i ove godine mogu biti ugroženi nedostatkom plina i moguće bez obzira što zima još teoretski nije ni počela, odnosno hladnije vrijeme se tek ovih dana u Hrvatskoj pojavilo, ali može se desiti opet kriza i opet možemo imati nestašice plina i s te strane štete gospodarstvu i građanima koji neće biti zaštićeni. I umjesto da smo znači išli graditi novo skladište mi smo išli kupiti skladište plina od privatne tvrtke koja je by the way sada u vlasništvu stranaca, stranih investitora i na taj način nismo napravili ono što je temeljni zadatak Vlade i onih koji u ovoj zemlji odlučuju, a to je da zaštite hrvatske građane. Dokument strategije je planiran i projiciran na pretpostavci da će se povećati potrošnja energije za nekih skoro do 50% u narednih desetak, odnosno 12, 13 godina šta se temelji iz rasta BDP-a od 5%. Svi smo svjedoci ove godine upravo suprotno, pada BDP-a i vjerojatno naredne godine će isto tako biti ili usporeni rast, ali sigurno ni približno 5%. Sljedeća godina možda bude oko nule, naredne godine će se možda doći do određenog oporavka, ali vidi se da nije realno planirano. Netko je spomenuo prije mene i broj stanovništva kojeg je svake godine sve manje i manje u Hrvatskoj, znači bit će manje potreba za energijom. I kada još dodamo tome da treba raditi sa građanima i treba raditi na efikasnosti potrošnje energije, sigurno je da to neće biti realno stanje. I zato se nameće jedan zaključak koji je meni iz ove strategije jedini logičan, šta se želi sa ovom strategijom postići, a to je da se uvedu na mala vrata znači neki okviri za velike projekte koje će domaće ili ne domaće, možda i neke druge projektantske kuće razvijati, a koje se možda neće nikada ni ostvariti. Možda neće nikada bit izgrađena u Hrvatskoj nuklearna elektrana, ali će sigurno biti na osnovu ove strategije narednih nekoliko godina napravljeni projekti za tu elektranu i na kojima će određeni lobiji sigurno ostvariti velike zarade i velike poslove. Ista stvar je Ista stvar je što se tiče i drugih stvari koje su vezani. Znači otvaraju se prostori za velike projekte koji možda neće nikada biti ni ostvareni. A zašto mislim da i zašto sam ja osobno protivnik izgradnje nuklearne elektrane i zbog čega mislim da nuklearna elektrana, odnosno nuklearka nije niti realna da će se ostvariti u Hrvatskoj. Kod gradnje nuklearke gotovo je nemoguće planirati, u ovom trenutku spominju se 3, 4 milijarde eura troškovi gradnje, ali mislim da je to nerealno. Mislim da je moguće reći da u trenutku početka izgradnje nuklearke nemoguće je reći koliko će biti troškovi gradnje i koliko će biti uopće troškovi vezani uz cijeli projekt. Po nekim procjenama radi se nekada i do čak do 10 milijardi S druge strane kapaciteti izgradnje u svijetu su već sad zauzeti, odnosno nije moguće ugovoriti posao za narednih 20, 30 godina. Postoje studije u svijetu koje govore da nuklearna energije nije kompetitivna, odnosno da s te strane nuklearke ne mogu ponuditi ono šta nam se pokušava servirati, a to je da će biti struja jeftinija, po stabilnoj cijeni i po sigurnoj isporuci. Govorim o studiji koju je 2003. napravio Massachusettes Institute Of Tehnology i koja je jedan od relevantnijih dokumenata na koji se možemo pozvati kada govorimo o nuklearkama. I naravno na kraju, smatram da je početak gradnje nuklearke direktni udar na standard hrvatskih građana, jer većinom kada se financiraju nuklearke dolazi do povećanja cijene električne energije, odnosno iz toga se počinju financirati ti projekti. Financiranjem, znači povećanjem električne energije dolazi naravno do udara na standard, dolazi do udara na konkurentnost našeg gospodarstva i smatram da to rješenje definitivno nije dobro. I na kraju, neću podržati ovu strategiju iz ovih navedenih razloga koje sam rekao u svojoj raspravi. I smatram da. Molim? Da, ne mogu podržati tu raspravu. Vidim da vas to nije iznenadilo, jer vjerojatno ne možete ni vi. Ali ukoliko nećete samo dignuti ruke, nego malo pažljivije pročitati strategiju, nećete sigurno gospodine Đakiću moći vi isto tako podržati. Znam da bi to iziskivalo barem sat, sat i pol pažljivijeg čitanja, ali evo probajte pa ćete vidjeti. Neću podržati strategiju, a a mislim da ne bi trebali podržati niti ostali klubovi zastupnika, jer ne garantira ono šta je jedino bitno energetsku sigurnost i neovisnost Republike Hrvatske i njezinih građana. Hvala lijepo. Imamo jedan ispravak netočnog navoda i jednu repliku. Zastupnik Vladimir Ivković, ispravak. potpredsjednice. Kolega Maras je u svom uvodnom izlaganju okrivio aktualnu Vladu zbog nestašica plina u prošloj sezoni. Naime opće je poznato da plina nije bilo zbog toga što je Rusija obustavila isporuku Ukrajini. Ja mislim da je i on svjestan da ovako široko tumačenje odgovornosti Vlade je isključivo u političke svrhe. Dakle plina nije bilo zbog toga jer je Rusija obustavila isporuku Ukrajini i transport kroz Ukrajinu, a aktualna Vlada je osigurala zamjenski plin i to ne po uobičajeno daleko višim, nego po redovnim cijenama i osigurala je opskrbu svih zaštićenih kupaca u Republici Hrvatskoj. Tako da je Vlada poduzela sve što je u datim okolnostima bilo moguće. Hvala lijepo. I repliku imamo, zastupnik Dragan Kovačević. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Naime, replicirao bih i na neki način problematizirao onaj dio koji je kolega Maras govorio oko izgradnje nuklearne centrale u Republici Hrvatskoj. Naime ja ću reći o jednom konkretnom slučaju gdje je Općini Erdut stigao prije par godina naputak Hrvatske elektroprivrede kojom se od Općine Erdut traži da se na području na kojem je još poznato u vrijeme bivše Jugoslavije su rađeni različiti istraživački radovi od geofizičkih, geomehaničkih, hidroloških, hidrodijaloških itd., itd., da se po novom prostornom planu znači ne mijenja namjena. Jasno je da je takav zahtjev HEP-a, Hrvatske elektroprivrede kod toga stanovništva izazvao burnu reakciju. I dan danas se o tome raspravlja na terenu i imam potrebu i kao saborski zastupnik na neki način to reći i na ovoj sjednici i na ovoj raspravi o energetskoj strategiji. Naime, radi se o području koji je apsolutno jedna od najboljih lokacija, poljoprivrednih lokacija uopće u Slavoniji i Baranji, dakle od vinograda, od onoga što i zbog okupiranosti dugogodišnje, pa i miniranosti tog područja itd., to je zemljište spremno za jednu kvalitetnu i ekološku proizvodnju, dakle od onoga turizma vinskih cesta i svega onoga što pričamo o održivom razvoju. Isto tako da bi se priča odigravala na terenu gdje je u blizini Kopački rit koji je, i ne samo najveće europsko stanište močvara dakle preletište ptica itd., nego i mrjestilište slatkovodnih riba. Mi znamo šta znače nuklearne centrale oko povećanja temperature vode itd., sve ono što je potrebno za hlađenje. Isto tako sama ta HEP-ova iskazana namjera već u ovom trenutku odvraća investitore, dakle koji su htjeli ulagati na to područje u poljoprivrednu i prehrambenu industriju. Prema tome želimo znati što je HEP zapravo s time htio? Mi imamo iskustva u gradu Osijeku gdje su se oni prije 10-ke godina rezervirali na određenim lokacijama, ljudi tamo podignu stambeno naselje i onda im nakelje skalameriju 110 kilovoltne trafostanice koja, tamo djeca kao da žive ono u Terminatoru ono poslije katastrofe, kataklizme, i imaju tu skalameriju odmah sa ulaznih vrata na 5 metara. 100 kilovoltnu na 10 tisuća kvadrata.

tu oko jedne stvari, a to je da ovom strategijom ne treba omogućiti gradnju nuklearne elektrane u Hrvatskoj. To je ono što mi jasno govorimo, treba više ulagati u obnovive izvore energije ali ovom se Strategijom otvara mogućnost izgradnje nuklearne elektrane. Reći ću još jednu stvar, nuklearnu elektranu vjerojatno će financirati, odnosno projekt će voditi HEP kao tvrtka koja će taj resurs koristiti. Neću ulaziti u detalje koliko je HEP sposoban i kadrovski i koliko ima povjerenja u transparentnost te tvrtke da vodi takvu investiciju. Apsolutno da, postoji mogućnost da će se podići cijena struje ukoliko idemo u nuklearnu elektranu da bi se ona mogla isfinancirati ali koliko će se taj novac transparentno trošiti možemo svakodnevno vidjeti kako HEP I zato jasna poruka sa naše strane a vidim da se vi slažete i nemojte podržati ovu Strategiju jer ona uvodi nuklearnu elektranu na mala vrata u Republiku Hrvatsku. Hvala lijepa.

Kada ćemo tiskati Strategiju to će nam biti svakako light motiv u dizajnu. Što se tiče otkupljenog skladišta, ja samo podsjećam da prvo nije se otkupilo skladište od privatne tvrtke, skladište se otkupilo od INE, mi smo i dalje vlasnici INA-e, skladište se otkupilo od INA-e za vrijednost od 514 milijuna kuna, po procijenjenoj vrijednosti kako je dala neovisna konzultantska kuća Price Waterhouse Coopers. Skladište smo kupili danas 2009. godine, skladište je mogao biti kao Plinacro koji ga je nota bene kupio od INA-e moglo je biti izdvojeno još 2003. godine kada se Plinacro izdvajao iz INE i startao vlastiti investicijski odnosno poslovni projekt. Moram priznati da što se tiče mega projekata, možda sam možda sam nešto propustila, koliko sam shvatila mega projekti su pozitivno ocijenjeni iako je Klub SDP-a rekao da neće podržati ovu strategiju i vi osobno sami, međutim, mega projekti su stavljeni u jedan pozitivan kontekst u ime Kluba zastupnika SDP-a. Što se tiče nuklearke, odnosno mogućnosti uvođenja nuklearne energije, struka koja je sudjelovala u ovoj Strategiji je snažno podržala isključivo iz osnove stručnog koncepta mogućnost otvaranja i nuklearke, nuklearke, odnosno nuklearne energije kao jedan od dodatnih izvora energije u Hrvatskoj. Mi tu mogućnost, prostor, cijeli hodogram ispunjavanja, vi ste primijetili da taj ciklus traje godinama, nekoliko godina svakako traje ocjena atomske agencije vis a vis 19 kriterija koja jedna samostalna nuklearka bez obzira na prethodno iskustvo sa Nuklearkom „Krško“ što se ne uzima u ovom slučaju u obzir, dakle cijeli taj periodo vis a vis 19 kriterija atomske energije traje i da uistinu samo ispitivanje, prvo davanje prostora i mogućnost da se o tome uopće raspravlja i razmišlja je u strategiji a konkretni koraci traju godinama vis a vis tek tih 19 kriterija. kriterija. Evo ja se ispričavam na intervenciji ali ja se nadam da to unosi malo dodatnog pojašnjenja. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepa. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Hvala lijepo, gospođo državna tajnice. Oko plinskog skladišta, kupljeno je od INE da od privatne tvrtke u kojoj država ima udio 44%, ali recite vi meni koja je logika kupovati nešto od nekoga koje ta osoba ili tvrtka ne može odnijeti iz Hrvatske, ona može služiti samo Hrvatskim građanima ona može služiti samo Hrvatskim građanima i opskrbi plinom hrvatskih građana. Zbog čega kupiti to što INA već mora dati u funkciju hrvatskim građanima, umjesto da se napravi novo skladište, prošire kapaciteti i osiguraju hrvatski građani. I onda naravno još se zaboravi da osim skladišta moraš kupiti i plin jer skladište bez plina ne može funkcionirati, distribucija ne može funkcionirati. Naravno zaboravi, to je pod navodnicima, nije se tu ništa zaboravilo, to je posao koji je dogovoren vrlo vješto ali netransparentno i daleko od očiju javnosti. Hvala lijepa. Prije nego što nastavimo s raspravom, ja imam sada neku primjedbu. jako mi je drago kada se predstavnik predlagatelja javi i zastupa stavove dokumenta o kojem Sabor raspravlja, međutim, političko nadmetanje u ovoj dvorani rezervirano je za saborske zastupnike i nikog drugog. Bez obzira što je ova malo prije izrečena primjedba bila izrečena simpatično, ja bih ipak volila da se predstavnici predlagatelja suzdrže od političkih primjedbi u odnosu na dokument kojeg ovdje predstavljaju. Ima sasvim dovoljno ovdje suprotstavljenih strana saborskih zastupnika čiji je to posao. Franić. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovana gospođo potpredsjednice, štovana gospođo državna tajnice, štovane kolegice i kolege zastupnici. United Kingdom research centar je prije nekoliko dana izdao strateški dokument namijenjen Britanskoj vladi u kojoj stoji da je era jeftine i lako dostupne nafte završila i da se proizvodnja nafte približava sudnjem danu. Svatko tko želi taj dokument može naći i downloadati sa njihovih web stranica. U tom svjetlu prijedlog energetske strategije koji imamo pred sobom je na žalost i palijativan, jer probleme sagledava tek desetak godina unaprijed nakon čega će ovi klasični tradicionalni energenti postati neisplativi. NO, čak i takav prijedlog nije usuglašen odnosno koherentan sa programom Vlade republike Hrvatske za mandat od 2009. godine do 2011. u kojoj pod ciljevima točke 8. Energetika stoji, citiram: „Naš energetski sustav usklađivat će se i povezivati sa energetskim sustavom i tržištem Europske unije, nastavit će se sigurna dobava energije za naš povećani industrijski razvoj uostalom i povećanjem broja dobavnih pravaca.“ Dakle u Vladinom programu se isključivo govori o dobavi energije, a o proizvodnji vrlo malo. U programu Vlade se elaboriraju i dobavni pravci prirodnog plina tj. Magistralni plinovodi što će još više utjecati na energetsku ovisnost Republike Hrvatske. Postavlja se pitanje koji je dokument važniji, energetska strategija o kojoj upravo raspravljamo ili program Vlade? Izlazak iz krize Sjedinjenih američkih država i posljedični rast cijena nafte kojima evo zadnjim mjesecima svjedočimo, pojačana težnja za energentima u kineskom gospodarstvu uzrokuju i tražnju globalnu i od nas zahtijevaju mnogo učinkovitiju energetsku politiku, program i strategiju no što nam je ponuđeno. Uvozna energija je kao što smo vidjeli, posebice plin, postao oružjem ucjene. I u medijima eto čitamo kako će Hrvatska kao jedina od 29 europskih zemalja i ove zime ukoliko bude iole hladnija imati probleme u opskrbi plinom. Kaže se to u preliminarnoj godišnjoj prognozi Udruženja plinskih operatera, odnosno … /Govornik se i nitko iz Vlade to nije demantirao, a zanimljivo je da GTE ukazuje da taj problem sa opskrbom plinom neće imati niti jedna europska država uključujući čak i Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Makedoniju. Vladin program kao i energetsku strategiju trebalo je daleko više usmjeriti na smanjenje uvozne ovisnosti Republike Hrvatske jer samo energetska samodostatnost i neovisnost su garancija samostalnosti, suverenosti, samostojnosti i brana suvremenom neokolonijalizmu. Kako će Vlada kompenzirati inflatorni pritisak skupe energije? Kako ćemo mi nadoknaditi manjak kada godine 2015. zbog dotrajalosti kraj životnog vijeka nekoliko termoelektrana prestane sa radom i to snage otprilike 1100 megawati? Podsjetimo se da u programu Vlade nije bilo nikakvog stava niti pozitivnog niti negativnog o nuklearnoj energetici. Istina Bog u ovom dokumentu ima nekakvog barem posrednog stava međutim Vlada se panično boji i samog spominjanja riječi nuklearno ili radioaktivno i tako na 35. stranici programa Vlade za mandat 2009. do 2011. se govori o potrebi donošenja nove strategije i programa prostornog uređenja RH koji će isključiti odlagalište nuklearnog otpada. I dok možda stav o nuklearnom otpadu i podržavam što je s radioaktivnim otpadom? Kolegice i kolege, gospođo državna tajnice znate li možda kamo odlazi radioaktivni otpad koji nastaje normalnim radom mnogih industrijskih postrojenja i bolnica? Podržava li Vlada možda i jedinstveno rješenje u svijetu da se privremeno odlagalište radioaktivnog otpada nalazi nepuna 3 km zračne linije od ovog mjesta, od ovog uvaženog Doma, pa se u Institutu "Ruđer Bošković" uskladištuje radioaktivni otpad kao što su gromobrani, javljači požara, razni radioaktivni izvori itd. Ne pledirajući niti za niti protiv nuklearnih elektrana, iako moj osobni stav je da bez nuklearki nema sigurne energetske budućnosti, zanima me kakav je stav Vlade o tom problemu? Jer energetska strategija je jedno, program Vlade je drugo, a činjenica jest da za 10-ak godina neće biti niti ugljena niti nafte po iole razumnim cijenama koji bi garantirali normalni razvoj hrvatskog gospodarstva. Kako Vlada misli zadovoljiti obveze Kyoto protokola? Stav o nuklearnoj energetici me i zanima stoga, a mislim da zanima i građane Republike Hrvatske zbog notorne činjenice da je Republika Hrvatska i dalje vlasnica, suvlasnica 50% NE "Krško" koja se nalazi svega 30-ak km zračne linije od Zagreba kao najvećeg populacijskog centra u Republici Hrvatskoj i glavnog grada. Koji je stav o prodaji NE "Krško"? O čemu, naravno u strategiji se ne govori, ali prisjetimo se da je u programu Vlade doktora Sanadera eksplicitno se kazalo nastavit će se daljnji razvoj poslovnog sustava HEP-a, restrukturiranje i privatizacija, a kako se naglašavalo da je ova Vlada Vlada kontinuiteta da li je to isti program Vlade? Osobno smatram da je ostanak Republike Hrvatske u suvlasništvu NE "Krško" garancija njenog sigurnog rada jer garantira izravan utjecaj na sigurnosnu politiku, a izlaženjem iz vlasničke strukture Republika Hrvatska na sigurnosnu politiku tako bliske nuklearne elektrane može utjecati samo kroz izuzetno kompliciran sustav sustav međunarodnih konvencija i protokola. Postavlja se pitanje tko će ovaj minimalistički i ne osobito ambiciozan program i strategiju voditi? Studenata tehničkih i prirodnih znanosti je sve manje, posebice onih koji se bave energetikom. Vladina energetska politika i ova strategija bi trebali uvelike nadmašiti dvo i pol godišnje razdoblje kao što je u programu ili 10 ili možda 15-godišnje razdoblje koje se spominje u strategiji. Primjerice, već spomenuti "United Kingdom Energy Research Center" je razradio scenarije za energetski sektor u Britaniji sve do godine 2050. kada odavno više neće biti nafte i plina. Smatram da je nažalost ovakav energetski program Vlade autističan, a strategija pisana pod diktatom politike tek nešto malo I smatram da bi i Sabor i Vlada jednom trebali napraviti iskorak i napraviti energetski program i strategiju za razdoblje koje daleko nadilazi jedan ili dva mandata jer bi samo to bila garancija energetske suverenosti, samodostatnosti, a posljedične i samostojnosti Republike Hrvatske. Nažalost, kako je sada postavljeno "Hrvatska elektroprivreda – HEP" kojem se daje lavovska uloga u razvoju energetskog sustava Republike Hrvatske je zauzet svojim problemima i čini mi se da sav novac namijenjen alternativnim izvorima energije i eko struje je otišao u otpremnine smijenjenoj upravi HEP-a. Hvala lijepo.

prije svega, a iz rasprave svih govornika i stava kluba SDP-a da nećemo podržati. Svakako iole pročitao ovu strategiju, odnosno na nju se osvrnuo sa osvrtom stručne javnosti, zna da je riječ o jednom dosta nepripremljenom dokumentu koji se donosi prilično stihijski na brzinu i nije dobar. To svi znamo, barem oni koji su pročitali u ovoj dvorani. I mi iz opozicije i vi s pozicije. Jedno je kada se brani zakonski prijedlog o kojemu imamo drugačije stavove i za kojeg vi mislite da je dobar, mi mislimo da ima nekih nedostataka. Za ovaj znamo, da jednostavno nije dobar, samo vi jednostavno branite prijedlog strategije koja nije dobra. Razlozi su za to u nizu. Zastarjeli koncept energetske strategije je nešto što su spomenuli svi i ovo o čemu je gospodin Franić pričao znači strategija koja se definira na nešto kraći vremenski period ne može biti sveobuhvatna ukoliko je u procesu energije. Ali ono što je naročito bitno i što treba podvući, je da mi nemamo evaluaciju prethodne strategije. Mi smo imali strategiju, prethodnu strategiju Zelene knjige i ova se strategije donosi bez evaluacije prethodne strategije. Znači, mislim to je da kao idete raditi kuću, a ne znate od kuda krećete nemate nikakvih temelja i na taj način će se i donijeti. Onda u toj strategiji je planirano povećanje potrošnje, a time i ovisnosti o neobnovljivim i neiscrpivim izvorima energije. I to je nešto što su podvukli svi zastupnici, nešto za što Hrvatska nema resurse, ali na čemu se inzistira i što će se dogoditi, ukoliko se bude slijepo slijedila ta strategija, dogodit će se energetska ovisnost. Ja moram podsjetiti da je u prethodnoj strategiji bilo zapisano ovo. Do 2020. se trebalo ugasiti tisuću električne energije koja se proizvodi, a predviđeno je otvaranje novih tisuću 400 megawata. Uz sve veću potrošnju energije, mi u sljedećih 12 godina ovom dinamikom nećemo uspjeti ni očuvati postojeće kapacitete, što je velik problem. Ovaj plan koji se tu iznosi je ambiciozan, no ako pogledate koliko košta, on košta 15 milijardi eura u razdoblju od sljedećih 11, 12 godina. 15 milijardi eura je na razini otprilike 1,5 milijarde godišnje što iznosi 3% društvenog proizvoda. Vi nama sada želite reći, da će naš društveni proizvod narasti svake godine 3% samo iz investicija u energetskom sektoru. Kada se zbroje sve strategije koje imamo Strategija vodnog gospodarstva, Strategija razvoja prometne infrastrukture, Strategija razvoja željezničke infrastrukture sve strategije koje imamo, sve te strategije su teške godišnje gospodo rasta GDP od 10 do 15%. Pa ja ne znam da li mi to ne vidimo? Da li ne vidimo o čemu pričamo? Uvjeravate nas da će naš bruto društveni proizvod godišnje samo na tim investicijama rast 10 do 15%. Pa to je nerealno. Jel u ovoj godini je bruto društveni proizvod pao 7%, u ovoj godini, sljedećoj po nekim prognozama najoptimističnijim će biti na razini nule, znači stagnirat će tokom 2010. godine, a mi sa svim strategijama koje je Vlada donijela samo investicije u tim strategijama su vrijedne gospodarskog rasta od 10%. Netko nekoga laže. Ja ne mogu stvarno reći, ali to je nešto što apsolutno ne može držati jer novaca jednostavno nema. Ja bih volio da mi imamo realne akcijske planove, strategije trebaju biti, ali bi više volio da imamo realne akcijske planove. No akcijskih planova nema, nema doduše još nekakvih širokih strategija koje su nužne. Normalno funkcioniranje države poput Strategije regionalnog razvoja poput Opće razvojne strategije Republike Hrvatske, a pogotovo zbog toga što nema tih generalnih gospodarskih konsenzusa, ne može onda ni biti akcijskih planova u kojima će se operacionalizirati priča. I sada činjenica je da su i moji prethodnici rekli da se u jednom dijelu kroz ovu strategiju favorizira nuklearna energija. No ja ću vam navesti neke podatke koji ne idu u prilog favoriziranju nuklearne energije. Ja sam inače fizičar, prema tome mogu o tome itekako objektivno razgovarati. Evo npr. jedan primjer iz svijeta. Kaže, Australija, a kada se govori o Australiji onda treba znati sljedeće. Australija je najveća zemlja koja ima najveće rezerve urana u svijetu. Uvjerljivo je na prvom mjestu. Australija je dakle odustala od gradnje nuklearnih elektrana iako ima najveće rezerve urana i trenutno je drugi po količini proizvođač urana u svijetu, te trenutno vrši pripreme za gradnju najveće solarne termalne elektrane u svijetu snage tisuću To je ono što radi Australija. Isto tako ja sam se informirao US Energy information agency, znači najrelevantniju energetsku agenciju koja ima sjedište u Sjedinjenim Američkim Državama koja u svoj studiji apostrofirala ovo što su rekli i govorili pojedini zastupnici. Kaže, da su realizirani troškovi gradnje nuklearki u SAD-u bili od 209% do 380% veći od prezentiranih početkom gradnje.

a to je najprestižnija Svjetska znanstvena institucija, bolje nema od te. Koliko ja znam bolje od te nema. Kaže da nuklearna energija danas nije ekonomski kompetitivni izvor. Zašto? Pa upravo zbog ovih razloga. Zato jer se ne može ocijeniti cijena električne energije koja će ispasti na kraju, zato jer Hrvatska nije proizvođač goriva koje pokreće nuklearku, zato jer mi nemamo ni novaca za investirati u nuklearku, zato jer trebamo novac izvana, trebamo koncesionara, trebamo uran izvana, sve trebamo izvana. I onda to ne može biti normalna i ne može biti najbolji izbor. Ako mi sve trebamo uvoziti, onda to ne može biti najbolji izbor. A činjenica je da hrvatske komparativne prednosti u dijelu u kojem bi trebala stremiti energetska neovisnost, je npr. sunce i vjetar, nešto čega imamo na pretek. A nešto i s čime je Europska komisija zacrtala put do 2020. godine da se 20% svih izvora energije, znači to je direktiva, treba zamijeniti sa obnovljivim izvorima energije. I to je nešto što je obvezujuće i što će sutra kad budemo ušli u Europsku uniju biti obvezujuće i za nas. Prije 30 godina su Francuzi počeli graditi nuklearke a mi bi u taj proces htjeli krenuti sada. I to je loš problem u hrvatskom pristupu priči. Umjesto da stremimo onim stvarima koje su trenutno najmodernije, da idemo u tom smjeru jer novaca nema i tko zna kad ćemo uspjeti napraviti bilo kakav pomak u vezi ove strategije. Ja sam vam rekao, očekivani rast samo za investicije bi trebao biti na razini preko 10% godišnje za sve strategije. Znači, umjesto da idemo u smjeru gdje su najnovija svjetska istraživanja mi idemo u smjeru gdje su zastala istraživanja prije 30 godina i taj jednostavno sistem ne može biti dobar. Ne može, jednostavno to ne može biti naročito mutno. Kad smo kod obnovljivih izvora energije onda sam još dužan reći to da budući da je to opredjeljenje i Europe i svijeta a činjenica da ove institucije poput US Energy information agency ili MIT-a, znači najprestižnije svjetske institucije pa ako oni ne znaju pa tko zna. O tome se radi. Ako mi sad idemo protiv njihovog razmišljanja onda ili smo jako pametni ili smo jako glupi, nešto od to dvoje. Znači, oni su kroz obnovljive izvore energije a na čemu inzistira Europa i svijet se ne samo da se investira u nove tehnologije nego je puno veći broj novih radnih mjesta koja se mogu otvoriti. To pokazuju sva istraživanja, vuče puno veći i slojevitiji dio grana industrije koji gravitira određenom području u kojem se ta priča radi i što je najmanje i to je privlačnije za strane investicije zato jer je taj privatni kapital koji dolazi investirati podložan jednostavno manje rizika. Znači, ocijenjeni troškovi se znaju a dok se kod izgradnje jednog nuklearnog mastodonta ti troškovi jednostavno ne znaju i mi smo u riziku pod ovisnosti o zaduživanju, ovisnosti o rudi, ovisnosti o skladištenju, ovisnosti o neizvjesnosti i rizicima i ovisnosti o pomicanju rokova. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Imamo dvije replike. Prvi je zastupnik Zdenko Franić. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovani kolega Bernardić, iz vašeg bih izlaganja želio još jednom podcrtati da u slijedećih nekoliko godina će zbog dotrajalosti iz hrvatskog elektro-energetskog sustava ispasti nekoliko tisuća nekoliko termoelektrana sa nekoliko tisuća megavata. Kako ćemo mi to nadoknaditi kada u ovoj strategiji zacrtane nove elektrane i termoelektrane jedva pokrivaju ili ne pokrivaju taj gubitak. A evo, iz najnovijeg HEP-ovog Vjesnika članak "Potrošnja energije u industriji je porasla 100% i to u splitskoj regiji". To je vrlo optimistično što znači da nam se industrija oporavlja. Ali znači da smo u posljednjih nekoliko godina imali rast potrošnje barem u toj regiji 10% električne energije. Odakle će se to nabaviti? Sa ovakvom strategijom, sa ovakvim Vladinim programom jedino iz uvoza. Odgovor na repliku a predviđeno je otvorenje tisuću 400 novih megavata. No međutim, ovim tempom kojim idemo ne da se neće otvoriti tisuću 400 novih megavata, nego neće se otvoriti puno veći broj toga. Dakle, mi ćemo ući u situaciju da da ćemo imati manje struje nego što je imamo danas ukoliko se nastavi sa zatvaranjem ovim ritmom i otvaranjem ovim ritmom. I tu još isto tako želim reći, ne samo to da je problem. Mi nemamo novac u ovom trenutku ni za održavanje postojećih kapaciteta a kamoli za izgradnju novih. Stoga su sve ove strategije lijepo slovo na papiru, one mogu biti u jednom dijelu produkt naprednog, mudrog, temeljitog, korjenitog razmišljanja ljudi koji su uložili svoje vrijeme, energiju i rad da pišu, no činjenica je da se neće operacionalizirati. To je jednostavno fakt. **Antunović, Željka (SDP)** Druga replika zastupnica Zdenka Čuhnil. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Naime, za repliku sam se javila kolegi jer iz njegovog izlaganja je proizašlo da tehnologije u obnovljivim izvorima idu naprijed a kao da su tehnologije u korištenju atomske energije stale. Naime, prije nego dam neke usporedbe odmah ću reći da ja favoriziram svakako obnovljive izvore energije ali da su i tu resursi i tehnologije ograničeni a da mi kaskamo i da u ovoj strategiji zaista je premalo o obnovljivim izvorima rečeno jeste i zasigurno da je trebalo daleko više proširiti ali mislim da je krivo kada sada govorimo o atomskoj energiji govoriti kao o nečemu što je potpuno neprihvatljivo. Zaista su tehnologije napredovale, zaista su napredovale tehnologije zbrinjavanja nuklearnog otpada. I prema tome, ne možemo reći da danas od 440 440 elektrana plus ovih atomskih ili nuklearnih elektrana koje rade ili koji su u izgradnji su isključivo preteća nekakvom zagađenju okoliša i neprihvatljiva pa i ekonomski neprihvatljiva jednako tako jer i energije obnovljivih izvora bilo da se radi o energiji sunca, vjetra isto su to nove tehnologije, skupe tehnologije. Prema tome, ja bih rađe se postavila da kažemo da upravo u ovo vrijeme kad Hrvatska je 50% ovisna ovisna o uvozu energije da trebamo raditi na svim izvorima energije koji daju upravo odnosno koji zadovoljavaju one temeljne postavke da zaista imamo imamo dovoljno energije, da ona bude cjenovno dostupna odnosno da jednako tako bude prihvatljiva za zaštitu okoliša a ne isključiti niti jedan od ovih energenata bez obzira što neki možemo realizirati ranije a neke kasnije. Hvala lijepa. **Bernardić, Davor (SDP)** Ma ne treba ništa isključiti ali jednostavno je pitanje od kuda nam 5 milijardi. Na to pitanje treba odgovoriti. Znači stvar je u novcima. Ako nemamo novaca ne možemo graditi. To je jedna stvar. A što se tiče za obnovljive moguće je privući daleko veći broj privatnih investicija. To je jedna stvar. A za nuklearku ukoliko nema političke volje i ukoliko nema na neki način mogućnosti da se te stvari kasnije vrlo dobro naplate, vjerujte mi nitko vam neće doći. To je jedna stvar. Što se tiče tehnologije i novih tehnologija, nuklearna fizija je nuklearna fizija. Ona je proces koji je otkriven kad je otkriven i velikog napretka u pomaku korištenja nuklearne energije više nema. Postoji samo razlika u iskoristivosti u proizvodnim kapacitetima, u gradnji. To je jedan proces koji je završio. To je jedan fizički proces za koji se zna. Činjenica je isto tako, a što se tiče obnovljivih izvora energije, da u tom dijelu postoji veća mogućnost ne samo otkrivanja novih stvari nego i novijih modela korištenja. Pa ja ću vam navesti npr. i Velika Britanija je jedna od zemalja jedna od zemalja koje najbolje koriste obnovljive izvore energije i koji stalno izvlače nove inovacije. Ali evo jedan primjer i za vas je da npr. primjerice Španjolska već danas u energetskom sektoru ima više instalirane snage po stanovniku samo sa vjetroelektrana, nego što se u hrvatskoj energetskoj strategiji planira instalirati do 2020. godine sa svim novim, obnovljivim izvorima zajedno. Dakle, moguće je. Nastavljamo sa pojedinačnim raspravama. Na redu je zastupnik Marin Brkarić.

koji su izrađivači ove Strategije energetskog razvoja jer zasigurno to nije Vlada Republike Hrvatske, ona je Poslovnikom predlagač. Bilo bi dobro znati koje su znanstvene ustanove odnosno pojedinci izrađivači ove strategije, tim više što znamo da je i u timu gospodina Obame, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država se nalazi jedan naš znanstvenik upravo radi, ja bih rekao, jednog novog pristupa i u Sjedinjenim Američkim Državama energetskoj politici pa bilo bi dobro da i mi znamo osobe ili ustanove koje su radile ovu strategiju. Drugo što bih rekao je već ranije naznačeno, ali svakako ovoj strategiji nedostaje jedan dodatak, a to je Izvješće o realizaciji Strategije iz 2002. godine koja je na snazi i važi važi do 2010. godine, svakako da bi znali i neku početnu točku iz koje krećemo, što je realizirano, što nije, zašto nije. Mislim da se mnogi odgovori mogu dati kroz to pitanje. treće što bih naglasio je da je ova strategija u suprotnosti sa Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske koji do 2015. ne samo da onemogućuje gradnju nego ni bilo koje istraživanje, posebno gradnju termoelektrana na ugljen i nuklearnih elektrana. Znači, ako ovaj Sabor donosi neku strategiju odnosno Strategiju energetskog razvoja bit će direktno u suprotnosti sa samim Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske, odnosno sa svojim odlukama koje je ranije donio. I ono što bih osnovno rekao, ja normalno ne mogu podržati ovu strategiju, to je već rečeno i u ime kluba zastupnika, ali ne mislim nikako da je ovo strategija za 21. stoljeće. Rekao bih više da je to strategija za prošlo stoljeće, da je to strategija koja se bazira na fosilnim gorivima, na uvozu za razliku od toga da nedovoljno valorizira obnovljive izvore energije, posebno ja bih rekao i energiju vjetra i energiju sunca, ali svakako i ostale obnovljive izvore kao što je bioplin i ostalo. I ono što je isto tako bitno, nedovoljno se bavi energetskom učinkovitošću odnosno uštedama, više daljnjom neracionalnom potrošnjom koja je prisutna i danas, a o uštedama gotovo da nema riječi ili je vrlo malo. treće što bih naglasio je da je Republika Hrvatska ratificirala Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime unije do 2020. smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 20 odnosno 30%. Nasuprot tome Republika Hrvatska, kao što se konstatiralo u samom adrijalu, teško može ostvariti ono što je Kyotski protokolom preuzela, tim više što se i u ovim materijalima zagovara gradnja termoelektrana na ugljen snage 1200 megawatta i apsolutno rekao bih neprihvatljivo. Neprihvatljivo je iz razloga što je Republika Hrvatska ratificirala i Arhušku konvenciju kojom se regulira otvoren i slobodan pristup informacijama o okolišu i sudjelovanje javnosti u tim pitanjima. A danas svakako možemo reći jer bar toliko znamo, iako u tajnosti, izrađuju se studije, istraživanja za gradnju termoelektrane Plomin 3 na ugljen u najturističkijoj županiji u Republici Hrvatskoj, to je Istarska županija i mislim da to nije u redu. Radi se to mimo i protivno svim prostorno-planskim dokumentima kao što su prostorni plan općine na području koje se planira izgradnja ili prostorni plan županije. Mislim da ovakav pristup i ovakav način rada nije prihvatljiv i apsolutno ne možemo prihvatiti niti ovakvu jednu strategiju koju mislim da je zastarjela i da je bilo potrebno iskoristiti svu domaću pamet ili znanost da se dođe do najkvalitetnijih rješenja, rješenja koja su prihvatljiva svima nama. Znamo da nam je energija potrebna, ali razvoj koji se bazira na ekološki prihvatljivim rješenjima ili rješenjima koja su danas prisutna i u Europi i u svijetu, a idu jednim novim, da tako kažemo, pristupom korištenja obnovljivih izvora energije. Hvala. Hvala lijepo. Ovom raspravom zaključit ćemo prvi prijepodnevni rad današnje sjednice. Nastavak je u 15 sati i napominjem ima još devet prijavljenih. Prvi je na redu Slavko Linić.